Pa pri pripravi predhodne zakonodaje smo v bistvu takrat Levica pa SDS pri vsebini na odboru zelo dobro sodelovali. Tako dobro, da je včasih Janša potem celo poslal Breznika, da je moral to malo razhajkati, po domače povedano. Takrat zlasti vaš vodja poslanske skupine, Ljubo, tudi ti si bil, pa jaz na matičnem matičnem delovnem telesu. Cel niz nekih zadev. Pri RPN. Seveda, absolutno ja, je potreben. Ampak moj razmislek je šel v smeri, da osebno menim, da je to tako potrebno in pomembno, da je treba ekipirati neke ekipe, ki ni treba, da so blazno velike, morajo pa biti raznolike, ne zgolj arhitekti. Tu se jaz z Banetom ne strinjam pa se nikoli ne bom strinjal. Zaenkrat še nekaj malega predavam na arhitekturi v Mariboru, ki je nekoliko bolj gradbeniška kot arhitektura v Ljubljani, ker v Mariboru pač morajo arhitekti poslušati skupaj z gradbeniki kar nekaj predmetov. Malo jim to ni všeč, ampak včasih je dobro, da veš, ko imaš dilo odrezano, kako jo položiti. Ne škodi in še kaj zraven. Zato se mi zdi, da ne more biti to privesek RRA, pa nekateri RRA dobro delajo. Nekateri RRA so v nekem trenutku postali bolj neka poldružinska podjetja,

bom rekel, neke prakse. Prostorski svet. Ko sem vas poslušal – hm, mogoče bi bil boljši, ampak verjetno edini tako mislim, za tako majno ali veliko državo švicarski model, da bi mi ministrstva zvrnili pa bi jih imeli kakšnih šest, sedem po horizontali pa bi imeli eno skupno ministrstvo, ki bi se v ožjem smislu dotikalo prostora. Skratka, to, kar ste vi, infrastruktura pa kmetijstvo et bi bilo eno ministrstvo in potem ne bi imeli izgovorov. Seveda bi imeli kažin pa noise, ampak bi se to dogajalo znotraj ministrstva. Po drugi strani pa če že takšen model, kot sem že povedal, so mi bliže modeli, ki jih poznajo Nizozemci, Danci, še kdo. Ampak mi imamo večji problem na ravni ljudi, ker zapnemo vsi preveč. Imamo tudi problem na ravni moderatorjev, ker to mora biti nekdo šolan,

Pa četudi dam tistega Dikaučiča na stran, 30 tisoč komunalnega prispevka za Šentjur pri Celju, z vsem dolžnim spoštovanjem do Šentjurja pri Celju, pa ljubi bog, kaj je to, Monako ali kaj?

razumem tudi drugo logiko, ki ste jo vi povedali, ti penezi ne bodo tako leteli, kot bodo leteli. Če se dotaknem služnosti. Saj Levica je to tam objavila, jaz sem lastnik, od Maribora slabih tisoč kvadratov, uradno je to šest parcel v dveh katastrskih občinah. Mi bi morali tudi kataster malo spucati, pa verjetno bi ga spucali za tretjino pa bi tudi potem manj telovadbe bilo pri služnosti. Dobro, notarji bi na tem malo manj zaslužili. Dostikrat se je to zgodilo, ker so se pač neke občinske ceste ali kaj se je malo premikalo in potem imaš ne vem kaj, cestico meter petdeset široko, dolgo, ne vem, 12 metrov, dve parceli, dve katastrski občini. Okej, zdaj smo to podedovali od potomcev Marije Terezije. Med njenim časom se ni zgradila železnica v Sloveniji, kot se večinoma

bomo rekli venikularna arhitektura, si bil pač lokalno, regionalno omejen z materialom, in bi potrebovali arhitekturno svetovanje, isto kot imamo energetska svetovanja. Ob vseh penezih, ki jih ima država, ob vseh krasnih mladih ljudeh, ki jim zaenkrat še nekaj predavam, dajmo zaposliti po Sloveniji, ne vem, 50 ljudi, 3 jurje nekaj bruto mesečno, da ti bo pač zaradi mene od pasje utice do prizidka, do nadstreška, do nečesa

Kakorkoli že obračamo, mi imamo dva velika problema. En problem je razpršena poselitev. Imamo nekaj čez 6 tisoč naselij, nekaj manj kot 6 tisoč jih je naseljenih, povsod bi radi imeli vse. Ni takšne švajcerske na svetu, kjer bi bilo to možno, žal. Po drugi strani imamo zelo star stanovanjski fond. Ne vem, ali vam kaj pomeni Lacaton & Vassal bureau. Letošnja Pritzkerjeva nagrajenca, to je Nobelova nagrada za arhitekturo, Francoza, gospa in gospod,

z relativno malo penezi – prepuščanje več svetlobe, gor in dol. Ne bom zdaj imel predavanja, nisem na faksu, ampak tudi s tem se bomo morali začeti ukvarjati, navsezadnje tudi kaj podreti. V nekem trenutku, se spomnim, 20 let nazaj, tam pri Argentinskem parku najdražja kvadratura v Ljubljani. Če se malo na to spoznaš, veš, da tisto ni ravno protipotresno. Pa od tukaj smo bežali, tresel se je

Tematske karte, tematske rešitve, tipike nekih rešitev … Nasvidenje, saj vem, da imate tudi druge obveznosti, vam ne zamerim. To je že pokojni meteorolog Trontelj razlagal, ko so se nam pojavila prva leta malo hujših neviht. Rekel je, saj smo mi že leta 2002 pa 2003 naredili karto Slovenije, kjer se je jasno videlo, kje gre več toče, kje gre manj toče. Tudi to bo treba misliti navsezadnje, ker nam bo vsakih nekaj let strehe stolklo, takšne, kot jih delamo. Neki moj prijatelj, ki je postal minister leta 2002 pa 2003, je rekel, saj dokler nisem postal minister, nisem vedel, da je toliko Slovenije plazovite.

Spet gremo v zgodbo, da najprej ta vlada razjezi NGO-je, potem jih pa nekako napol nazaj pripusti. Zakaj to delate? Od tega covida smo že vsi preutrujeni, napol zbezljani, potem se pa še na ta način v bistvu delate norca iz enih ljudi, večinoma so to mladi, ker zaradi generacijskih razlik niti ne morejo priti do kakšnih bolje plačanih služb. Za nikakve peneze delajo delajo tam, imajo ogromno znanja, potem jih je treba še klofutati. Nehajte to delati, lepo vas prosim. Veste, pristop, kot se ga tukaj ubira, da bo nekako večja odgovornost na projektantu, avstrijsko-nemški, po domače, jaz nimam težav s tem, ampak potem morate malo gledati tudi kupno moč. Saj je tudi tam drago, so razlike. Že med Gradcem pa Dunajem je razlika. Dunaj ima najboljšo stanovanjsko politiko na svetu,

razumete, kaj hočem povedati? V nekih družbah, ki seveda dosti bolj spoštujejo prostorski red, kjer imajo več penezov, ker jih niso toliko nategovali Švicarji, kot so mojo generacijo, se laže te zgodbe greš. Na tej točki bi se jaz ustavil. Čaka nas še kar dosti dela.

Da se ne bo zdaj dogajalo, da bo opozicija dala štiri amandmaje, reda radi bo koalicija dala en amandma, potem bo nekdo, ki itak ne bo izvoljen, svojo rit reševal, bo dal še en amandma, imeli neko sejo, ko bomo vmes že vsi zbezljani, potem bomo nekaj sprejeli pa bomo ugotovili čez pol leta, da smo v bistvu sranje naredili. Dajmo se vsi v roke vzeti, ker to pa je neka problematika, kjer si vsi želimo, da je nek red, ki se lahko tudi v praksi izvaja, in da imamo vsi znotraj teh gabaritov, kolikor penezov imamo in javnih in zasebnih in investicijskih, lepše, boljše, kvalitetnejše, bolj estetsko življenje. Se pa absolutno ne strinjam s tabo, Bane, ali mi zameriš ali ne, da ste arhitekti edini, ki veste, kaj je estetsko v prostoru. To preprosto ne drži. Ana Roš ni arhitektka, diplomacijo je končala, pa

sledimo programskemu geslu, da bomo obrnili smer okoljske politike, da ne bo več podrejena interesom kapitala, ampak da bo služila svojemu pravemu namenu in bo zagotavljala varno in zdravo okolje za vse. Če povzamem dosedanjo razpravo, ki je bila izvedena o teh dveh zakonih, zlasti na odboru za infrastrukturo, je ena splošna ugotovitev, da se zakonodaja ne sprejema za dobro nas vseh v tej državi, ampak gre bolj za klanjanje kapitalu. Čeprav je strateški, tak pristop pri svojih projektih, gradnjah infrastruktur in tako naprej na svoji poti ne more iti po bližnjicah, ne glede na okolje in brez zagotavljanja sodelovanja javnosti. Za zelo veliko teh projektov, pa naj bo to Magna, naj bo to 3. razvojna os, Mokrice in še kaj, bi lahko kar našteval, bi lahko bi lahko rekel, da ti projekti moje besede potrjujejo. Samo tole bi rekel, ker je prejle gospod minister Vizjak govoril glede komunalnega prispevka. Za veliko komunalnih skupnosti je komunalni prispevek izjemno pomembna zadeva, ampak ne zgolj finančno. Namreč, komunalni prispevek z zakonom ne postaja boljše orodje prostorske politike in razvoja, ampak čedalje bolj postopkovna, vedno bolj normirana zadeva in to ni v redu. To ni v redu. Če preidem konkretno

za infrastrukturo pa tudi mnogi drugi udeleženci razprave do sedaj, saj se tiče tako projektantov kot tudi enakopravnosti v postopkih vseh državljanov. Dalje. Javni natečaj, enakopravnost strok in obvladljiv obseg projektne dokumentacije s poudarkom na vsebini in ne le zagotavljanju podatkov bi morali biti vodilo tega novega predloga zakona, ampak tega v GZ-1 ni. Pri tako degradiranem prostoru, kot je v Sloveniji, izginjajočih krajinah, slabi arhitekturni podobi in ob vedno novih napovedih kapitala, kaj vse bo še zgradil, ne pa tudi strateško preučenih preučenih posegih, neupoštevanju strategije prostorskega razvoja Slovenije in kratkovidnosti in odnosa do kulture sploh, predvsem pa zavračanju arhitekturnih natečajev, je to ena ilustracija, ki nam ni ni v ponos in ni v korist bodočega prostorskega razvoja Slovenije. Tudi ni v luči novega evropskega Bauhausa, ki pomeni celovit pristop h grajenemu okolju, del uresničevanja katerega so tudi javni natečaji.

Iz identitete prostora namreč izhaja marsikatera gospodarska panoga od turizma naprej. Brisanje vloge arhitektov in arhitekture pri tem je samo dokaz nerazgledanosti, enih političnih računic prostorsko in arhitekturno ter neprimernega umeščanja kapitala na škodo vseh. Predvsem pa žrtvovanje identitete države, kjer se tako ali tako določa očitno samo trgovske tipologije. Saj veste, vsakem mestu vidimo, na začetku mesta je Hofer, na koncu je Lidl ali pa na začetku je Lidl, na koncu je Hofer, vmes, če je prostor, je pa še Mercator. Še tole bi izpostavil. Izključevanje javnosti in postopkovno ogrožanje varovanja okolja nista poenostavitev postopkov, ampak degradacija doseženih standardov. Vsa ta stvar, tudi vedno večji odpustki črnim gradnjam so vedno znova všečna

da česa drugega ne naštevam, ker v tem državnem zboru je veliko primerov, ko vse, kadar se dotaknemo okolja, izpade. GZ-1 določa izjeme za razvojne projekte in s tem omogoča soliranje ministrstva tudi pri izdaji dovoljenj in nadzoru nad njimi. Ampak glede na prakso, kot smo jo videli pri Magni, ne dovoljuje zaupanja v iskrenost zakonodajnih sprememb, bolj se te dojemajo kot obvod potrebnih standardov in namen izključevanja javnosti. Če se spomnite, kaj se je z lex Magna dogodilo. bi pa povedal tole. Krovni zakon urejanja prostora je ZUreP, jasno, problematično je že ad hoc poseganje v ta zakon z drugimi zakoni in večkrat tudi z izključevanjem občinskih prostorskih aktov. Nepremišljeno hitenje s tem pa je še toliko bolj neustrezno. za okolje se v zakonu odreka odgovornosti za stanje v prostoru s tem, da je v predloženem zakonu deklarativno ono samo eden izmed nosilcev urejanja prostora in ne krovni usklajevalec interesov prostorov. Sprašujem, zakaj Ministrstvo za okolje in prostor, ki bi moralo biti nosilec nujne zelene transformacije, pobudo prepušča drugim, predvsem kapitalsko bolj napadalnim in agresivnim ministrstvom in ne more nositi uveljavljanja svojega poslanstva. Tu mislim zlasti na gospodarsko ministrstvo

Večkrat sem ministru skozi poslanska vprašanja to poskušal prikazati na konkretnem primeru. Takih primerov je zelo veliko, jaz bom samo enega izpostavil, odprl, in to je, ko sem mu dal pobudo, da ministrstvo poda nadzor nad zakonitostjo občinskega odloka in zaščito pravic stanovalcev v Delavski ulici v Celju, kjer je neznosno stanje, kjer dela močna tovarna dobesedno na dvorišču stanovanjskih blokov, in tam notri je neprimerno za življenje.

in pobuda se dotika pomembnih ustavnih in zakonskih pravic prebivalcev v tej državi. Tako, kot je zdaj ZUreP-3 pripravljen, bo ministrstvo še manj skrbelo,

podatkov raznih inštitucij, njihov osnovni namen, torej urejanje prostora, pa se postavlja v čisto podrejen položaj. Zakon tudi ne rešuje neoperativnosti občinskih prostorskih načrtov, za katere se ugotavlja, da v svojem obsegu in pripravi za načrtovanje na vseh nivojih niso zmeraj primerni. Zakon sicer prinaša novosti, kjer je na različne načine mogoče regulirati posege v prostor, ampak manjka operativni vmesni nivo aktov tipa PUP, ki smo se jim v preteklosti prehitro odrekli, in tudi močnejša uveljavitev strateške urbanistične in krajinske zasnove.

naenkrat preveč univerzalni in ne generirajo potrebnih razlik, ki bi podprle sanacijo prostora in vzdrževanje in skrb za posebnosti prostora, kamor se določeni projekti postavljajo. Dobrodošla je pa razčlenitev strateških načrtov, posebej bi morali poskrbeti za občinske prostorske plane, za katere pa lahko samo upamo, da bo njihovo upoštevanje boljše kot upoštevanje dosedanjih strategij, še posebej Strategije prostorskega razvoja Slovenije. Z upoštevanjem in posvojitvijo strategij pri vseh odločevalcih v prostoru in ne sektorsko bi morali projekti v državi teči bolje, usklajeno, podprto in se na primer prometne povezave ne bi obračale na glavo in izvajale v takšnih pogojih, da tega normalna pamet ne razume, kot se dogaja z umeščanjem 3. razvojne osi oziroma z njeno gradnjo. Nobene odgovornosti ni pri državi, nosilci urejanja prostora ne uspejo urediti evidenc in ne podpirajo postopkov v zadostni meri. To se zelo ugotavlja pri posameznih, zlasti državnih projektih, ki so financirani v občinah, pa ne bom zdaj omenil, katerega imam v mislih v Celju, to ni Delavska ulica, seveda. Pri klavrni podobi našega raja pod Triglavom zakon še zmeraj preferira razpršeno poselitev. poselitev. Z instrumentom lokacijske preveritve je veliko lažje posegati v odprt prostor, kar je z vidika degradiranosti naših krajin nesprejemljivo, in z vidika prioritete gradenj v ureditvenih območjih, naseljih ta odlok

je pa njegova vzdržnost v nesprejemljivi podvrženosti v zakonu zapisani dovoljeni zasebni pobudi, ki lahko ob nestrinjanju za njegovo uveljavitev zahteva potem odškodnino. Tu pa se okolje in prostor nedopustno umika in javnega interesa strokovno ne ščiti, same občine pa so se v njegovi obrambi že do zdaj pokazale za dosti prešibke. Hvala.

Veselim se tudi nadaljevanja te razprave o izjemno pomembnih zakonih, o paketu dveh novih zakonov, zakona o urejanju prostora in gradbenem zakonu. Izjemno kompleksna vsebina. Najbrž se vsi strinjamo s tem, da nobeden od teh zakonov ne more popraviti nekih zadev za nazaj, se pač ne da, čas je šel mimo. Morda samo za začetek. Ko je moja generacija gradila, sem si sam želel tam v Prekmurju, da bi našel nek projekt ene moderne panonske hiše, pa je nisem našel. In veste, kako smo takrat gradili. Sam sem jo narisal in našel v nekem beograjskem biroju nek načrt, ga plačal, prišel je po pošti in zadeva je šla naprej. Zato imamo takšno sliko, ja, tudi podeželja, kot jo imamo danes. Za nazaj se pač ne da popraviti. Generalna ocena, moja osebna in naše poslanske skupine, je, da je treba priznati, da je paket teh dveh zakonov res paket, ki je primeren za nadaljnjo obravnavo, ki se je veselim in si želim, da bi bila čim prej. Danes govorimo in bomo še veliko govorili o prostoru, o tridimenzionalnem prostoru zaenkrat, ker naša čutila več dimenzij ne zaznavajo. ne zaznavajo. V ta prostor smo postavljeni od spočetja pa vse do smrti pa še naprej. Ta prostor med drugim generira tudi ogromne količine podatkov, ne informacij, seveda tudi informacij, ampak ogromne količine podatkov, ki jih moramo v življenju upoštevati. Jeremy Waite, IBM, je v nekem svojem blogu napisal, kar zadeva podatke, da je 90 % vseh podatkov na svetu nastalo v zadnjih 12 mesecih. Res pa je, da je 80 % vseh podatkov nestrukturiranih, kar pomeni, da niso smiselno uporabni. Prostor. Seveda najprej pomislimo na prostor, ki ga ima naša država. Jaz še vedno uporabljam številko 20 tisoč Zakaj 73? Zato, ker odločba arbitražnega sodišča še ni niti de iure niti de facto udejanjenja. Zato rajši uporabljam to večjo številko. naš prostor je omejena naravna dobrina, s katero je treba ravnati izjemno skrbno in celovito. Je ogledalo družbe, saj vse naše ravnanje – ekonomsko, družbeno in individualno – pušča sledi v prostoru. Mi puščamo naše sledi v prostoru, posebno kulturo, identiteto in stanje duha v družbi, našo preteklost in možnosti za prihodnost. V njem se odražata uspešnost gospodarskega in socialnega razvoja ter kakovost upravljanja prostorskih potencialov. Odločanje o gradnji in rabi prostora je podrejeno spoštovanju pravil, ki zagotavljajo varstvo prostora kot ključnega vira za razvoj skupnosti, v našem primeru naše slovenske skupnosti. Skupna izhodišča za nadaljnji razvoj v prostoru so seveda zagotavljanje dostojnega stanovanja za vsakogar, preureditev naselij v smislu nove socialne in prostorske kohezije in večje stopnje družbenih interakcij ter zagotavljanje pogojev za vsakdanje življenje v zgodovinskih urbanih središčih. Prav tako so skupna izhodišča omejevanje razpršene gradnje in varovanje nepozidanega prostora, ogrevanje, hlajenje in osvetljevanje stavb brez nadaljnjega uničevanja okolja, varovanje nacionalne, regionalne in lokalne prepoznavnosti prostora, arhitekture in krajine ter zagotavljanje razvoja sodobne arhitekture. Trajnostni prostorski razvoj je temeljno načelo in vodilo, ki mu sledimo pri usmerjanju prostorskega razvoja Slovenije. Izhajamo iz tega, da je prostor omejena dobrina, ki terja skrbno usklajevanje javnih koristi in zasebnih interesov ter dolgoročno naravnano prostorsko načrtovanje. Mene veseli, kar je minister gospod Vizjak v uvodu povedal, da se praktično optimizacija, izboljšave teksta teh obeh zakonov tudi na vladi niso zaključile s tem, ko je Vlada praktično v Državni zbor posredovala oba predloga zakonov. Napovedal je neke izboljšave, ki smo jih v Novi Sloveniji pričakovali, jih pozdravljamo in bomo tudi v drugi obravnavi na matičnem delovnem telesu podprli. Veliko je bilo v teh dneh govora o arhitektih in arhitektkah. Imamo jih veliko v Sloveniji, izjemnih lahko rečemo tudi na svetovni ravni. Ja, kdo jih ne bi cenil? zaskrbela oziroma zaskrbel predlog za sklic nujne seje dveh odborov, kulture namreč in Odbora za infrastrukturo, okolje in prostor, ko so predlagatelji kar kot nek aksiom v naziv točke dnevnega reda zapisali približno takole: Vladni načrti razvrednotenja poklica arhitekta. Mislim, da bi, če že znamo kdaj pa kdaj prepovedati kakšno sejo, tudi tukaj moral biti nek filter. Nimam težav, da o tem odpremo razpravo, ampak če je res razvrednotenje in bo do razvrednotenja prišlo, potem to mora biti rezultanta neke razprave, ne pa že kar postavljen aksiom. Tega ne odobravamo. Sem pa na nek način vesel, in tukaj sem hvaležen našemu kolegu magistru gradbenih znanosti gospodu Andreju Rajhu, ki je na matičnem delovnem odboru zadeve postavil vsaj približno na pravo smer in nekako nevtraliziral skrajna stališča v tem pogledu. Ampak to zgolj kot medklic. Bili so tudi očitki, da je vse skupaj prehitro in tako naprej, brez vključevanja stroke in tako dalje. Ne smemo pozabiti, da je Gradbeni zakon, ki ga zdaj – pravzaprav ne gre za reformo, ampak ga nadgrajujemo –, da je bil sprejet oktobra 2017, se pravi pred štirimi leti. Mi tukaj marsikaj sprejmemo in se nam zdi, da je zelo dobro in smo zadovoljni in tako naprej. Ko pa se zakon, sploh pa tako kompleksen, kot je gradbeni, začne izvajati v praksi, potem pa so tam težave. In točno to situacijo smo imeli in še vedno imamo s prejšnjim, še vedno veljavnim gradbenim zakonom. Zato je samo mesec dni po sprejemu sedanjega gradbenega zakona takratni minister oziroma Ministrstvo za okolje in prostor začelo, lahko rečemo, tudi evalvacijo. Ampak ta se ni dogajala samo na ministrstvu z ljudmi, ki so na Ministrstvu za okolje in prostor. Tu je sodelovalo 437 članov Inženirske zbornice Slovenije in Zbornice za arhitekturo in prostor. A je to zanemarljiva številka, jaz ne morem o tem soditi Ampak 437 članov Inženirske zbornice in Zbornice za arhitekturo in prostor je zame relevantna številka. Naprej, sodelovalo je 163 zaposlenih na posameznih občinah, 152 zaposlenih na upravnih enotah, ki delajo s to zakonodajo. Potem Notarska zbornica, Nepremičninska zbornica, 85 članov Obrtne zbornice in kar 394 investitorjev.

Seveda je prav in pozdravljamo, da ta zakon odpravlja tudi neustavnost določb sedanjega gradbenega zakona, določbe, ki se nanašajo pač na ukrepanje inšpektorjev v primeru nelegalne gradnje. Med drugim se Gradbeni zakon usklajuje oziroma celotni paket se usklajuje z evropsko zakonodajo. Ključne rešitve, še enkrat izpostavim, ki jih prinašata predloga zakonov, so spremembe za dosego ciljev debirokratizacije postopkov. Tu se najbrž vsi strinjamo, da so ne samo ti postopki, ampak tudi mnogi drugi pri nas preveč zbirokratizirani. Se pravi, debirokratizacija postopkov in digitalizacija podatkov in procesov. Zato sem vesel, da je tudi Strateški svet za digitalizacijo tukaj zelo jasno artikuliral in napovedal velike korake v bližnji prihodnosti, kako bi po novem dobivali gradbena dovoljenja. Meni se to zdi povsem razumljivo, še posebej takrat, ko gre za neke enostavnejše objekte, enostaven objekt je pravzaprav tudi stanovanjska hiša. Predlaga se vzpostavitev nekega portala, preko katerega bomo lahko celotno dokumentacijo z vlogo za gradbeno dovoljenje vložili preko spleta in potem spremljali status naše vloge ves čas tega postopka. Tako bomo točno vedeli, v kateri fazi je naša vloga. S tem se bo seveda povečala transparentnost postopkov in hkrati tudi pospešilo izdajanje gradbenih dovoljenj. Vse to, ta dva cilja, torej debirokratizacija in digitalizacija, seveda se vzpostavlja vse z namenom učinkovitejšega vodenja postopkov, priprave prostorskih aktov na državni in lokalni ravni ter učinkovitejšega vodenja zemljiške politike kot ključnih elementov za doseganje trajnostnega prostorskega razvoja. S prenovo te zakonodaje nadgrajujemo dosedanje uveljavljene postopke. Na podlagi ugotovljenih pomanjkljivosti in napak popravljamo in dopolnjujemo obstoječe normativne rešitve, tako da bo mogoče hitrejše in učinkovitejše izvajanje postopkov v zvezi z gradnjo pri enakem zagotavljanju varovanja javnih interesov ter pravne varnosti vseh udeležencev pri graditvi. Gradbeni zakon prinaša možnost pridobitve gradbenega dovoljenja po skrajšanem ugotovitvenem postopku v roku 30 dni, v skladu z ZUP, ter njegovo obravnavo preko državnega oblaka e-prostor ter e-graditev. Zakon ponovno omogoča možnost, da investitor na lastno odgovornost lahko prične z gradnjo tudi že po dokončnosti gradbenega dovoljenja, ko gre za objekte, ki niso objekti z vplivi na okolje. Prisluhnili smo gospodarstvu, gospodarskim subjektom. Namreč, podjetja bodo lahko začasno, za obdobje do treh let, postavila na svojem dvorišču začasne objekte za skladiščenje poleg obstoječih objektov ter po potrebi vzporedno pridobivala gradbeno dovoljenje. Uvaja se pojem – kar je danes že bilo rečeno – manjša rekonstrukcija, kar premošča vrzel med vzdrževalnimi deli in rekonstrukcijo. Tudi sam pozdravljam odmero komunalnega prispevka, ki naj se izvede po pridobitvi gradbenega dovoljenja, ampak pred začetkom gradnje. Ta določba se ne bo uporabljala takoj, kot je predvideno, ampak po vzpostavitvi informatizacije postopka.

zaradi naravne ali druge nesreče, na primer požara, poškodovani objekt čim prej sanirati, se uvaja možnost vzpostavitve v prvo stanje takoj le na podlagi prijave začetka gradnje, gradbeno dovoljenje pa se pridobi naknadno. Mislim, da je to logična rešitev, ki jo pozdravljamo. In seveda, normalno, vzpostavlja se dodatna pravna podlaga za poslovanje v elektronski obliki, e-graditev, ter izvedba obravnav s pomočjo avdiovideo tehnike. Kot smo že napovedali, poslanci Nove Slovenije bomo potrdili oziroma bomo glasovali za sklep, da sta oba zakona primerna za nadaljnjo obravnavo, ki se je veselimo. Hvala lepa. Hvala lepa. Imamo repliko, dr. Trček, izvolite. ko sem ubesedoval stališča Socialnih demokratov, da se nekoliko preveč hiti. Bom rekel, iz števila pripomb in tudi iz te problematike, da ustavno striže pristojnost občine, pristojnost države, se vidi, da je temu tako. Seveda, za neko tako problematiko je značilno, da je ogromno nekih predlogov in pripomb. Jaz bi si jih želel še več, ampak, a veste, kvantiteta sama po sebi ne da kvalitete. Glede razvrednotenj profesij. Veste, neke profesije se v veliki meri razvrednotijo same, če se pustijo spolitizirati; imamo kar že prakso tega. Nisem omenjal – ker moram, žal, pobegniti, imam neke sestanke glede te zakonodaje – arhitekturnih natečajev. Problematika arhitekturnih natečajev, veste, kakor kakor to ubira ta vlada, bi jaz kar imenoval neka ideologija zaplankanosti. Arhitekturne natečaje, odprte mednarodne arhitekturne natečaje, dejansko potrebuješ študij zato, da neke stroke živijo. Da pridejo drugačni pogledi, da se dogajajo izmenjave znanj in tako naprej, ampak že od tistih 5 tisočakov za študente predvsem z Balkana, nekako se vidi, v katero smer gre ta vlada in razmislek in le-ta je napačen. Toliko na kratko. Bom pa seveda, kolikor mi bo dopuščeno, spremljal še to nadaljevanje seje in se seveda tudi veselim razprave na odboru. Hvala. Hvala lepa. Naslednji razpravljavec je mag. Dušan Verbič, pripravi se mag. Andrej Rajh. Izvolite. **MAG. DUŠAN VERBIČ (PS SMC):** Hvala lepa za besedo, podpredsednica Državnega zbora, predstavniki ministrstva, kolegice in kolegi! Prav gotovo bo moja razprava nekako bolj splošne narave. Jasno, tudi nekako z odtenki dosedanje razprave in za uvod zgolj nekaj besed, kar se tiče prostorske zakonodaje. Predlog, ki je pred nami, se pravi, Zakon o urejanju prostora, nekako sem na stališču, da postavlja pogoje, da bodo postopki na Ministrstvu za okolje in prostor za pridobitev OPN, pa ne bom, ker menim, da vsi, ki smo tukaj, poznamo, kaj ta kratica pomeni. OPN je eden od ključnih elementov ali akt za občine in da bo bistveno krajši čas za pridobitev tovrstnih dokumentov, ki vemo, kakšna procedura je za pridobitev teh dokumentov. Res je žalostno, da posamezne občine 5 do 10 let dobesedno čakajo, so tudi različni razlogi, vendar ko se pogovarjamo, da naj bo večji investicijski zagon na področju gradenj, je to nesprejemljivo. Prav gotovo so to cokle v razvoju marsikatere občine ravno zaradi te slabosti, neurejenosti prostorske zakonodaje v procesih urejanja prostora glede samih objektov in podobno.

Naslednja zadeva, ker izhajam pač iz Mestne občine Ljubljana, moram tudi ob tej priložnosti nekako omeniti naslednje. Še kako je pomembno urejanje prostora na nivoju vsake občine in tukaj lahko z veseljem izjavim, da je odlično delovanje podžupana Mestne občine Ljubljana prof. Koželja, ki prav gotovo že v dolgem času postavlja strateško osnovo upravljanja s prostorom v sami občini. Zato lahko rečem, da sem velik zagovornik predloga, da se občine nekako postavi ali da imajo tako imenovanega mestnega urbanista. To je eden od ključnih elementov, bom skoraj rekel, na področju urejanja prostora in tudi same gradnje, če je ta sistem v tem kontekstu tudi vzpostavljen. Veliko interesov, sploh investitorjev, tudi deloma je bilo rečeno kapitala, se prepleta na teh segmentih in prav je, da ima tukaj odločilno vlogo stroka in to je ravno nekako v tej vlogi mestnega arhitekta. Zato še toliko bolj poudarjam, kajti sam tudi nekoliko poznam, kako je zadeva urejena v sosednji državi, Dunaju, in povzetek nekega tovrstnega urejanja prostora mestne občine, kot sem omenil, iz katere tudi izhajam, je nekako povzetek njihove dobre prakse. Ali pa, če bi vzeli Pariz ali katerokoli evropsko prestolnico, ker so specifike, tudi za manjše kraje je zaželen nek tak sistemski pristop. Toliko, kar se tiče te tako imenovane prostorske zakonodaje. Več besed pa preprosto moram nameniti gradbeni zakonodaji. Moram priznati, ko pozorno človek posluša, ne razpravljavcev, ker sem hvaležen, ker razpravljavci kar dobro nekako poznate tovrstno tematiko. Bolj v predstavitev stališčih je bilo nekaj nenavadnih zadev, zato si bom dovolil vseeno omeniti nekaj. Izdaja gradbenih dovoljenj v Republiki Sloveniji na prvi stopnji poteka na dveh različnih področjih ali segmentih. In sicer na prvi stopnji izdaja resorno ministrstvo, se pravi za okolje in prostor, gradbena dovoljenja za tako imenovane državne projekte in praviloma se to odraža v teh tako imenovanih infrastrukturnih in še kaj drugega. Tisto, za kar je pa tudi danes bilo izrečenih že kar precej kritik, upravičenih več ali manj, v celoti pa tudi ne, je pa izdaja gradbenih dovoljenj v 58 upravnih enotah širom po Sloveniji. Zakaj sem se nekako dotaknil tovrstne teme? Predvsem zaradi tega, kajti pozablja se nekaj. Za izdajo gradbenega dovoljenja, ne glede kdo izdaja na prvi stopnji, je eden od ključnih pogojev materialni predpis, in to je predlog spremembe ali novi, kakorkoli že rečemo, Gradbeni zakon, pa o tem v nadaljevanju nekoliko več, in jasno, tudi določeni drugi zakoni, ki se nekako navezujejo na to materijo. Zaradi dolgotrajnih postopkov ali dolgega časa izdajanja gradbenih dovoljenj je pa ključni procesni zakon, in to je Zakon o upravnem postopku. Sam zakon, ki velja dejansko za vse upravne organe ali uradnike, je zelo jasen in predvideva in določa in zavezuje vsak upravni organ, v tem primeru tudi za gradbeno dovoljenje, maksimalni 60-dnevni rok. Žal se soočamo, in tudi v uvodnih predstavitvah mislim, da je bil dan podatek, da je povprečen čas reševanja izdaje gradbenih dovoljenj v Sloveniji, potem najverjetneje upravnih enot, preko 170 dni. Zelo slabo! In ključno je vprašanje, kdaj se bo to bistveno premaknilo v resnično krajši čas. Kajti če za koga, potem je to še kako pomembno za investitorja. Ko govorimo o dolžini rokov ali ko je bilo predstavljeno, si pa vseeno nekako ob tej priložnosti bom dovolil, da so ti podatki kar nekako zavajajoči. In to zakaj? Dejstvo je, da podatek, ki ga danes nismo slišali, pa predvidevam, da tudi na drugi obravnavi te tematike najverjetneje ne bomo do njega prišli, bodimo objektivni, koliko časa se porabi za izdajo gradbenih dovoljenj. Zakaj to še posebej poudarjam? Zato, kajti prej, ko se omenil, da Zakon o upravnem postopku zelo jasno določa, da je 60-dnevni rok za izdajo tovrstnih ali katerihkoli pač sklepov, dovoljenj in podobno, pod pogojem, da so vloge popolne. Tukaj vam lahko zelo jasno povem, da se velikokrat zavaja s temi roki, kajti ob popolnih vlogah je slika popolnoma drugačna, v kolikem času nek upravni organ, pa najsibo to ministrstvo ali upravna enota, izda neko gradbeno dovoljenje. Kajti pri izdaji gradbenih dovoljenj je treba priznati, da je vrsto nekih procesnih aktivnosti, na katere praviloma tudi vplivajo investitorji, da ne bom govoril stranski intervenienti, zadnje čase civilne iniciative, ki na tak ali drugačen način želijo uveljavljati svoje interese. Pa je tudi prav, vendar to so stvari, ki še kako vplivajo na dolžino nekih postopkov in praviloma tudi vsebinsko zelo komplicirajo. Toliko, kar se tega tiče. In bi prosil, da ko se bo tudi v nadaljevanju o tej temi še razpravljalo, bodimo objektivni do tistih, ki te zadeve opravljajo. Pa jih ne zagovarjam, kajti tudi na njihovi strani so slabosti, ampak en od ključnih problemov in težav učinkovitosti krajših rokov, so ravno te zagate, ko se nekako ne omenja popolnosti vloge. Moram se tudi ob tej priliki vprašati, komu pa je sploh namenjena vsebina Gradbenega zakona. Mislim, da danes okrog tega pa tudi s strani predlagatelja preprosto ni bilo kaj dosti besed. Neminovno in dejstvo je, da je v prvi vrsti namenjeno investitorjem katerekoli oblike gradnje in ta isti želi, da čim prej pride do potrebnega gradbenega dovoljenja in če je res pravi investitor, da tudi takoj začne z gradnjo. Lahko rečem, da se to sliši zelo lepo, tudi enostavno, vendar kot sem že malce tudi nakazal, se velikokrat pojavi veliko razlogov, ki stvari zapletejo, tako da sam investitor izgubi – prvič, veliko časa, energije, da ne bom govoril tudi denarja, stroškov, da pride do gradbenega dovoljenja. Samo za osvežitev, katere so tiste stvari, za katere menim, da je z gradbeno zakonodajo nekako potrebno iti nasproti investitorjem, da se ta časovnica čim bolj skrajša. V prvi vrsti to, kar sem tudi uvodoma že omenil, so neurejeni ali nedokončno sprejeti OPPN na nivoju občin. Pa o tem tudi končam. Vemo, 212 občin je, da ne bom govoril, nekatere imajo izredno, so pa tudi občine, ki se zelo mačehovsko obnašajo do tovrstnih aktov. Potem dajem v svoji razpravi tudi malce kritiko na investitorje, ki imajo slabo roko pri izbiri projektantov za izdelavo projektov za pridobitev gradbenega dovoljenja. Sočasno s tem je ena od sila pomembnih zadev in to je kritika na izdajatelja raznih soglasij, tako da objekte posebnega pomena – in tukaj moram izpostavit slabosti tovrstnih izdajateljev, ki praviloma so na strani resornega ministrstva, kar se tiče okolja, da ne bom govoril o vodah, da ne bom govoril tudi o drugih ministrstvih, kjer so objekti posebnega kulturnega pomena in podobno. Se pravi, investitor in tudi ti procesi za pridobitev gradbenega dovoljenja so kompleksni in je potrebno predhodno imeti in zagotoviti določena soglasja in te časovnice so tukaj nenavadno dolge, če govorim v primerjavi s sosednjo državo. Prav gotovo na neko to časovnico vplivajo tudi nezadovoljne fizične ali pravne osebe, ki se pojavljajo v teh procesih pridobitve gradbenega dovoljenja, da ne omenjam raznih civilnih iniciativ, kot sem tudi že prej omenil, in društev, ki se dobesedno v teh postopkih pojavljajo kot stranski intervenient. Vesel sem, da je minister v neki prejšnji dodatni obrazložitvi nekako dal neko posebno težo tudi tej skupini, kajti to so stvari, ki po sedanji regulativi stvari relativno zapletajo, pa prav, da je, ampak z neko dobro regulativo in zadovoljstvo, če temu lahko tako rečem, nekih stranskih intervenientov se da to tudi pospešiti.

ko je v uvodnih, če temu tako rečem, predstavitvah tega predloga zakona napisano naslednje, pa najbolje, da preberem teh par odstavkov, da se potem bomo lahko lažje razumeli, o čem je pač moj pomislek ali razmislek. Zapisano je naslednje, »vloga za gradbena dovoljenja je v določenih primerih popolna, tudi če še ni pravice graditi«. Zdaj, spoštovani predlagatelji, vem, da se močno zavedate nečesa; da eno je gradbeno dovoljenje popolno, dokončno, eno je pa pravnomočno in to je bistvena vsebinska razlika in še kako vpliva v morebitnih nadaljnjih procesih, zapletih in podobno. Se pravi, dokončno in pravnomočno. Kaj ste imeli tukaj v mislih zaradi tega, da se pospeši na eni strani investitorje, tukaj pozdravljam, se pa ravno iz nekih tovrstnih zadev lahko še zdaj oceni, da se marsikateri izogib ali nepravilnosti v končni fazi, ki se reducirajo v črni gradnji, lahko zgodi; da ne bom govoril o nepotrebnih upravnih ali celo sodnih sporih in postopkih. Nadalje je zapisano, »za večino objektov je dopustna možnost gradnje po dokončnosti gradbenega dovoljenja«. To v tem kontekstu me lahko tudi razumete, ko sem ravnokar imel imel razmišljanje, komentar na predhodno alinejo. Če zaključim, kar se tiče obeh. Sam ocenjujem, da je možnost zlorab, kar se tiče tovrstnih zadev, in te negotovosti v konkretnih primerih, ki se bodo obravnavali pri uradnikih, samo zgodilo, da bodo dobesedno nekako neenake prakse v Republiki Sloveniji. In če zaključim, določbi plačila komunalnega prispevka, da ni pogoj za izdajo gradbenega dovoljenja, odločno nasprotujemo. Komunalni prispevek je izvirni prihodek občin. Preveliko zlorab se je teh zgodilo in upam, da boste v nadaljevanju na tem segmentu nekaj spremenili. Seveda v prvi fazi podpiram predlog zakona.

Moja razprava bo potekala v dveh delih; najprej v delu, kjer se z določenimi razpravljavci ne strinjam, potem pa bom utemeljeval, zakaj se strinjam. Kot sem že na enem izmed odborov povedal, sem po osnovni izobrazbi univerzitetni diplomirani inženir gradbeništva, član Inženirske zbornice, zaradi opravljanja funkcije v mirovanju in tudi zaradi tega, da ne bi bil slučajno v konfliktu interesov na prejšnjem odboru, kjer smo obravnavali temo domnevnega odrekanja kompetenc arhitektov, nisem glasoval. Torej to sem naredil izključno iz tega namena in mislim, da je to pravilno. Kar se tiče ene pripombe glede na to, katera stroka je prevladujoča ali ni, bom samo to povedal, da klasifikacija objektov, na katero se je Zbornica za arhitekturo in prostor sklicevala, izhaja iz statistične klasifikacije Združenih narodov in ta klasifikacija Združenih narodov ni namenjena za to, da se debatira o tem, katera stroka je prevladujoča. Bom prebral, katere so naloge te Organizacije združenih narodov, pa piše v angleščini, pa bom tako tudi prebral.

zbor. Pa bom v tem smislu tu končal, še manj pa se mi zdi primerno, da se inženirje nekako zmerja kot zagovornike kapitala. Kaj so potem študenti? Če samo pomislimo, kakšne vse besede so letele na študente, ki bodo čez dober teden dni začeli šolsko leto. Kar se samih dveh zakonov tiče, vnašata potrebne spremembe. Sam sicer nisem naklonjen, da se gradbena zakonodaja menja vsakih par let. Upam, da bo po sprejetju te zakonodaje vsaj 10 ali pa 20 let mir in se v to zakonodajo ne bo v vsebinskem smislu posegalo. Zdi se mi zelo pomembno, da se daje pomen v bistvu regionalnemu načrtovanju, da ZUREP naslavlja problem regionalnega načrtovanja. To pomeni, da da spodbuja lokalne skupnosti, da med seboj sodelujejo pri uveljavljanju skupnih interesov, pa bom to zelo na plastični način opisal. Torej, ko je Magna iskala lokacijo na območju Mestne občine Maribor, je Mestna občina Maribor ni imela. Potem so ad hoc našli lokacijo v Hočah in tam začeli vse postopke. Ne bom se spuščal v te postopke, ampak če bi lokalne skupnosti sodelovale že pred tem bolj načrtno in iskale na območju skupnega prostora, kje bodo kakšne zadev razvijale, bi verjetno tudi prej imeli pripravljeno lokacijo za tako tovarno. Zato se mi zdi zelo pomembno, da se take zadeve spodbujajo. Kar se tiče komunalnih prispevkov, minister je imel tu zelo vsebinsko razpravo in utemeljitev, je pa verjetno to tudi ena spodbuda, da bodo občine usmerjevale gradnjo na tista območja, kjer je gradnja primerna in varna. Jaz se tudi strinjam, da je komunalni prispevek ranga 30 tisoč evrov visok, ampak treba se je vprašati, zakaj pa je tak prispevek. Mogoče je dva ali tri kilometre, na pamet govorim, ampak mogoče je zemljišče dva, tri kilometre oddaljeno od najbližjega vodovoda in je treba zgraditi vodovod, je treba zgraditi elektriko. To so vzroki, bom rekel, slabi prostorski vzorci, zakaj je potem komunalna oprema draga. Strinjam se, da bo eno skupinsko načrtovanje več občin omogočilo tudi identifikacijo degradiranih in premalo premalo izrabljenih prostorov. To seveda podpiram. Podpiram to tudi zato, da bodo občine začele na skupinski način reševati stanovanjsko gradnjo. Zavedati se moramo, da je stanovanje ena od ključnih potreb ljudi. In če so cene take, da si jih praktično ne morejo privoščiti, potem mladi po zaključenem študiju začnejo razmišljati o tem, da svojo prihodnost vidijo v tujini. Zato so tu določene spremembe potrebne, če vemo, da je garsonjera v Mariboru okoli 350 evrov, v Ljubljani 500 evrov, dvosobno stanovanje v Mariboru okoli 500 evrov, v Ljubljani okoli 800 evrov najemnina, potem je jasno, da v teh dveh mestih ne boš dobil medicinske sestre, ne boš dobil mladega zdravnika, ne boš dobil mladega inženirja, ker preprosto s plačami, ki jih imajo, teh stroškov ne more pokriti. Mislim, da je tu zelo pomemben aspekt, da se skupne potrebe skupnosti začnejo naslavljati. In prav je, da se k temu spodbujajo tudi lokalne skupnosti. Moram povedati, da bi bilo v tem kontekstu pravilno ali pa mogoče – to je sicer predmet drugega zakona – nasloviti, katere naloge mora občina vse opravljati. In če katera občina vseh nalog, na primer ne opravlja, potem je treba jasno povedati, kdo to Na primer, Mestna občina Maribor je soustanoviteljica mestnega medobčinskega stanovanjskega sklada. Če ena občina to izvaja, druge občine teh obveznosti ne izvajajo in ne rešujejo teh problemov, dobijo pa enako povprečnino. torej, enako glavarino, to seveda ni prav. In take zadeve bo treba v enem širšem smislu širšem smislu nasloviti in tudi pokazati jasno, katere so naloge občine, katere naloge mora ona tudi v skladu s svojim prostorskim načrtovanjem zagotavljati in potem tudi ukrepati. Gradbena zakonodaja sama po sebi, njen osnovni namen je, da zagotavlja in sledi potrebam družbe. To je osnovna naloga gradbene in prostorske zakonodaje in če govorimo, na kak način zagotavlja ona interese družbe, je tudi to, da zagotavlja potrebe po umeščanju infrastrukture v prostor, torej tiste infrastrukture, ki zagotavlja naše osnovne potrebe. Mi ne gradimo elektrarn zato, ker ščitimo interes kapitala, ampak zato, ker rabimo elektriko. Mi ne gradimo cest zato, da bo nekdo od tega profitiral, ampak zato, ker rabimo, da nam lahko da nam lahko nekdo sploh do doma pride ali pa da komuniciramo v tem smislu. Mi se moramo zavedati, da v prostor prvenstveno umeščamo objekte, da zadovoljujejo naše potrebe. Sam sem se večkrat vprašal, kako sedaj, ko Evropska komisija najavlja nove strožje ukrepe, torej glede zmanjševanja emisij toplogrednih plinov, v tem smislu ima prostorska in okoljska zakonodaja zelo pomembno vlogo. Ampak če bomo mi morali do leta 2030 doseči bistveno bolj ambiciozne cilje, potem pomeni, da bomo morali v krajšem času vse te postopke, ki se danes vlečejo 20 let, pravnomočno in dokončno zaključiti. To pomeni postopke umeščanja v prostor pospešiti, pospešiti vse postopke izdaje dovoljenj in soglasij in seveda je tu eno legitimno vprašanje, na kak način bodo vključeni vsi deležniki, da ne bodo njihove procesne pravice kršene. To je en velik izziv, to sem ga izpostavil tudi evropski komisarki za energijo, ki je bila ta teden v Državnem zboru. Povedala je, da bo Evropska komisija pripravila primere dobrih praks in upam, da bo ministrstvo te prakse potem tudi nekako pri svojih postopkih upoštevalo. Kakorkoli že, zakonodaja je zahtevna, naslavlja številna

Torej, mi bomo dali še kakšne pripombe tekom razprave in tekom vseh postopkov sprejemanja, upam pa, da se enkrat, ko bo ta zakonodaja sprejeta, ne bo 20 let spreminjala, zato da bomo ti, ki jo uporabljamo,

Hvala lepa, gospod podpredsednik. Še enkrat dober dan vsem! V tem predlogu zakona bi kot največjo pomanjkljivost želel izpostaviti ta odvzem ingerence arhitektom, da so vodje projektov za grajenje stavb. Preden začnem to elaborirati, bi tudi rad pojasnil, da sem narobe razumljen, da sem v stališču ali prej v razpravi na odboru mogoče izjavil, da so arhitekti edini, ki znajo kaj je lepo. Tega nisem mogel izjaviti in seveda, to je napačno razumljeno. Vsak seveda ima svojo estetiko, ampak dejstvo pa je, da sta edino izobrazbi arhitekta in krajinskega arhitekta v konceptu narejeni tako široko, da lahko pri vodenju projektiranja stavb in seveda odprtih mestnih prostorov, kar je še bolj specifično, enakovredno vključita vidike tehnike, humanistike, družboslovja, likovne umetnosti in seveda, nenazadnje in ne zadnje, samo konstruktivno komponento grajenega prostora. Torej, stališče, da izobrazba arhitekta ne vključuje potrebnih znanj s področja gradbenih konstrukcij, je enako zmotno in je tukaj napačno izpostavljeno. Povedati moram, da med šolanjem arhitekti imamo zelo zahtevne predmete iz armiranobetonskih konstrukcij, lesenih konstrukcij, jeklenih konstrukcij in odpornosti, upora materiala, ampak, seveda, arhitekti se ne šolajo zato, da bi garantirali stabilnost stavbe, za to je poseben profil gradbenega inženirja, in to je splošno znano. Je pa res, da noben arhitekt se ne more zmotiti v tem, da vam definira napačno mesto podpore, napačno preklado, da ne zna oceniti, kakšne napetosti se dogajajo v materialu in kaj je treba predvideti, da se ne bi zgodil zlom konstrukcije; tako tu ni bojazni. To niso neki nevedni lepotilni scenografi, kot se zdaj skuša prikazati. In se moram res za to zavzeti, ker sem edini tukaj, ki to tezo zastopa. Zato mi je popolnoma čudno, da arhitekti po tem novem predlogu, za katerega močno upam, da bo spremenjen in ne bo zaživel v taki obliki, kot je zdaj dan, ne morejo biti vodje gradnje za manjše rekonstrukcije in zakaj so za to pristojni samo gradbeni inženirji. Ker ravno občutljivost neke rekonstrukcije je tisto, kar zadeva življenje ljudi v tem objektu in ne pomeni, da je pomembo samo, da nek prostor z eno preklado zasigura, da ne bo strop padel. Gre za celoten objekt, ki mora živeti na način, da je v duhu novih potreb, v duhu časa, ob spoštovanju izročila, ki ga sam prinaša iz časa, v katerem je nastal. Za vse to skupaj je najbolj usposobljen profil, ki je imel vse te predmete in programe znotraj kurikuluma, ko je to študiral. In če vidimo, da v takem primeru novi zakon predlaga, da je lahko samo gradbeni inženir vodja takega projekta, je potem jasno, da je neka druga stroka privilegirana in da to niso arhitekti. Ker z izjemo študija krajinske arhitekture na Biotehniški fakulteti v Ljubljani se še noben drug inženirski študij ne ukvarja poglobljeno in s praktično podkovanim pristopom k snovanju stavb in ureditve mestnih ali ruralnih prostorov.

po starem zakonu, ki že dolgo velja, da je vodjo projekta imenoval investitor, in koliko je to naravna reč, da je to v veliki večini primerov bila oseba, s katero je investitor začel komunikacijo in sodeloval od začetka, od same ideje naprej. Torej, pri načrtovanju stavbe je prve ideje vedno oblikoval investitor z arhitektom, pri inženirskih objektih z gradbenim inženirjem, pri elektroenergetskih projektih pa z inženirjem elektroinstalacij, elektro inženirjem. Torej, to je bil nek naraven potek delitve nalog in odgovornosti, ki je bil v veljavi vse od Zakona o graditvi objektov iz leta 1984. In vsi inženirji, ker arhitekti se tudi imamo za inženirje, smo med seboj sodelovali v sožitju in z medsebojnim spoštovanjem. Mene pravzaprav skrbi, da se je minister odločil ugoditi pritiskom nekega inženirskega lobija, niti ne toliko lobija, kolikor velikih projektivnih podjetij, ki so ugotovila, da ni jim ni več treba zaposlovati arhitektov in da se pač sami razglasijo za vodje projektov. Ker če pridemo do tega, lahko pridemo tudi do situacije, da bodo vse stavbe, ki se bodo gradile v prihodnje, večje stavbe, izgledale kot nakupovalni centri na obrobju naših velikih mest, kot jih vidite danes. Seveda, nihče nima nič proti arhitekturi teh nakupovalnih centrov, ampak zato, ker so na obrobju, ker niso del mestnega tkiva, ker niso nekje, kjer ljudje živijo, kjer rastejo, se izobražujejo in od ljudje. Upam, da s tem nekako dojamemo, kako pomembno je, da ne spregledamo, zakaj ta stroka, ki traja že dva tisoč let, potrebuje to neko vlogo ob snovanju in vodenju tega projekta naprej. Ker kdor se brani arhitekta v procesu gradnje je enako, kot bi na neki kirurški kliniki v primeru neke hematološke denimo, da ne rečem ginekološke, komplikacije lastnik klinike povedal dežurnemu kirurgu ali anesteziologu, daj reši to sam, ne bomo klicali hematologa ali ginekologa, recimo. To pa nobenemu pametnemu na misel ne pride. Ob tem, da nekemu pametnemu pa pride na misel, da se iz enega ključnega procesa snovanja arhitekturnega ansambla izključuje arhitekte. In ne bom več o tem, zato ker mislim, da sem dovolj pojasnil, pametnim dovolj, ostali pa, kakor bo, bo. Naslednji problem je to načrtno izogibanje arhitekturnim natečajem. Jaz bi rad, da kolegi ponotranjijo, kaj so arhitekturni natečaji prinesli slovenski arhitekturi, evropski, srednjeevropski arhitekturi 20. stoletja, ravno ko gre za naše področje, kakšno kvaliteto. To, da vsak, ki se odloči, da vloži svoje delo in da dela dva meseca, en mesec, šest mesecev na nekem arhitekturnem natečaju za morebiti nobeno nagrado ali za samo odkupno nagrado ali za skoraj nič, pomeni, da res želi participirati v iskanju najboljše rešitve za eno zahtevno situacijo v prostoru. In če tega ne bo več, vsi tisti, ki so imeli vizijo, ne bodo več imeli možnosti, da to vizijo izrazijo. Kot družba bomo opeharjeni za možnost, da dobimo prave rešitve, da pridemo do pravih rešitev. Ker ne se zavajati, da to še vedno obstaja kot možnost. Enkrat, ko zakonsko to ne obstaja kot možnost za nek prag finančnega sklada za gradnjo enega objekta ali ansambla, da se bodo tega vsi izogibali, da bodo angažirali neke svoje znane avtorje, da bodo verjetno tudi za knjižnico v nekem manjšem centru rekli, ja, saj to imajo tudi v Švici, moj pač sosed bo priskrbel idejno rešitev, pa bomo nekaj predelali, potem se bomo lotevali rešitev, tako kot se že vidi skozi neke druge napovedi v tem zakonu, da se iščejo skrajšave in pobeg od nekega normalnega procesa. Zato pa ni dovolj samo se izreči v tej razpravi, ali imamo podporo, ali dajemo podporo zakonu ali ne, pomembno je opozoriti na probleme, ki se tukaj izpostavljajo, ki jih vidimo. Ti problemi so lahko strukturirani v neke štiri točke, da se samo tri leta po zakonodaji, ki je pred tremi leti bila uveljavljena, ponovno spreminja ta sistema. To seveda odpira veliko problemov tudi upravnim enotam, ki pač izdajajo gradbena dovoljenja. To je tudi birokratizacija projektiranja. Jaz tu vidim tudi neenakopravnost strok in na nek način tudi uravnilovko strokovnih kompetenc, ker nekdo si bo lastil kompetence, ki jih nima, samo zato ker je pač na poziciji in v milosti trenutnega ministra. Ko gre za to zakonodajo, jaz ostajam zelo dvomljiv glede sprememb, ki so narejene po zaključeni javni razpravi. Ene so sporne zaradi posledic, ki jih lahko povzročijo, ampak sam koncept tega, da ko zaključite javno razpravo in potem na vlado daste nove spremembe, o katerih se drugi niso mogli izreči, je zelo problematično in to je v praksi zadnjih nekaj mesecev. Imeli smo primere, ko smo mislili, da smo dogovorjeni kot koalicija, recimo, za neke rešitve, na koncu pa smo ugotovili, da so rešitve čisto druge. Naslednja reč, ki me skrbi, je to izrivanje nevladnih organizacij s statusom delovanja v javnem interesu. Vem, kaj je bil namen, da se tisti, ki se iz čistega športa odločajo, da pač grenijo življenje investitorjem. Seveda sam za to nisem in razumem, ampak gre za uzakonitev neenakega varstva pravic in tukaj se mora nekaj doreči. Tako, kot je predlagano, enostavno ni v redu, ne pije vodo in zdi se, da jemlje več pravic, kot preprečuje krivic. In tukaj pa mislim, da se ekipa ministra mora zamisliti, da ponudi boljše ali bolj izpopolnjene, bolj domišljene rešitve. Ko gre za te obljube za birokratske razbremenitve in krajše izdajanje gradbenih dovoljenj, je to seveda odvisno – tudi kolega Verbič je povedal – od popolnosti vloge. Ampak, veste, to je vedno problem. Tudi v starem zakonu smo imeli rok 30 dni, ko je vloga popolna, se mora izdati gradbeno dovoljenje. In praviloma je bilo izdano, problem je samo v tem, da so vedno težave, da se vedno najde. Ker to je zelo živa snov in tukaj je težko zagotoviti, da se bo nekaj rešilo v 30 dneh, ne glede na to, kje se nahajamo. Preverjanje skladnosti s prostorskim aktom. Recimo, predlog zakona navaja, da je to to novica, da ne bo več preverjanja skladnosti s prostorskim aktom, ampak tu smo na izjemno tankem ledu. Ker namreč, kako se ne bo preverjalo skladnosti s prostorskim aktom? To je edini garant, da bo gradnja, o kateri govorimo, katera se razmatra, da bo vendarle ugotovljeno, ali paše v ta del ali ne, ali je po svojem zajemu, po obremenitvi prostora, po obremenitvi tudi prometnih povezav, po infrastrukturi sploh zadošča ali pa ne. ne. To je nekaj, kar je bilo ključno in so delali prvo na upravni enoti. Celo, če si imel zvezo, ti je lahko nekdo to prej preveril, da ne greš v slepo ulico, da predhodno preveriš kot investitor, ali to sploh gre ali ne. Zdaj če tega ne bo, vas sprašujem, kje smo. Kako bomo sploh vedeli potem, v kaj se podajamo? In na koncu. Popolnoma je nelogično načrtovanje gradnje in pridobivanje gradbenega dovoljenja vzporedno. Kako je to lahko vzporedno? Mislim, kot bi rekli, da bosta prvi letnik študija in pripravništvo v tej isti stroki potekala vzporedno. Ne, ti moraš prvo končati prvi letnik, drugi, četrti, peti, šesti, potem pa si pripravnik. In to ni vzporedno. Tudi projekt ne more potekati vzporedno, ob tem, da šele nastaja. Kaj bodo pa preverjali potem? Tu je en alarm, na to se mora na to se mora odgovoriti. In to je ključno, kar pričakujem, da za naslednje branje tega zakona imamo kot odgovore, od katerih se ne beži. Ne vem, če je kdaj kakšen slovenski minister za okolje in prostor imel tako ignorantski odnos do arhitektov. To je šokantno, ker po naravi reči ti dve kategoriji, arhitekti in minister za okolje in prostor, mislijo in delajo ali morajo delati z roko v roki. V zgodovino slovenske arhitekture in urbanizma se s takšnimi stališči sedanji minister ne bo vpisal. Zato so njegov resen odziv in korekcija predlaganih zakonskih določil lahko edini način, da pomiri nastali konflikt. In ne glede na osebni primanjkljaj občutka za materijo, ki bi jo kot minister, pristojen za njo, moral imeti, pričakujem odgovore – bolj od strokovne ekipe kot od njega samega. Hvala.

direktorju, kolegicam in kolegom in seveda vsem tistim, ki spremljate današnjo sejo Državnega zbora! Državnega zbora! Na naših klopeh sta dva pomembna zakona, to je Zakon o urejanju okolja in Gradbeni zakon. Še kako prav se mi zdi, da imamo ta dva zakona na isti mizi in da o njiju razpravljamo istočasno. V prejšnjem tednu smo imeli, sem tudi sam govoril, eno nelagodno skupno sejo Odbora za infrastrukturo, okolje in prostor, ki ga vodim, pa tudi Odbora za kulturo. za kulturo. Takrat so naše kolegice in kolegi, nekateri, ki so mogoče ta segment zlorabili, govorili, kdo je bolj pomemben; ali so najbolj pomembni arhitekti, ki jih izjemno spoštujem, ali so bolj pomembni inženirji. Vse slovensko znanje arhitektov, inženirjev je neprecenljivo in jih cenim, spoštujem. Njihovo znanje, njihove izkušnje se odražajo na vsakem koraku, ko se se gibljemo v Republiki Sloveniji, ali je to na državni ravni, ali je to na lokalni ravni, ali pa stopimo pred kakšno stanovanjsko hišo. Sam sem bil član Odbora za infrastrukturo in tudi v prejšnjem mandatu član Državnega zbora, ko smo sprejemali prejšnjo zakonodajo. Seveda, takrat in hočem na drugi strani povedati, smo se tudi dosti ukvarjali s tem, kdo od strokovnjakov je bolj pomemben takrat seveda je mogoče ena stran bila močnejša in tudi zato posledično verjetno ta pomembna dva zakona spreminjamo. Od mojega prejšnjega razpravljavca je bilo povedano, da minister nima nikakršnega odnosa do arhitektov. Jaz mislim, da še kako ga ima, saj je postavil za svojega državnega sekretarja arhitekta, ki je po poklicu arhitekt, tako da te trditve ne morejo držati. Mi je pa zelo pomembno in tukaj bi se rad zahvalil ministru, državnemu sekretarju, direktorju in seveda celotni ekipi, ki je ves čas pripravljala spremembo teh dveh zakonov, ampak ne zato, ker bi to ministru bilo všeč ali pa državnemu sekretarju ali pa direktorju, ampak je to bila potreba, kar smo danes premalokrat slišali investitorji. Seveda v Republiki Slovenije, v Evropi, tudi svetu imamo več investitorjev. Največji investitor je prav gotovo država, ki investira v državne projekte, imamo investitorje lokalne skupnosti, to so naše občine, pa imamo seveda podjetja, pa zasebne investitorje, ki seveda jim je še kako pomembno, ko gradijo svoje stanovanjske hiše.

da je po tem sprejetem zakonu leta 2018, ki smo ga obravnavali v letu 2017, kar sem že omenil, je Ustavno sodišče ugotovilo, da sta dva člena, to je bilo tudi s strani sodišča dano 1. 6. 2018, da sta dva člena neskladna. Zelo pohvalno je od vseh tistih, ki so šli potem delat, kar se mi zdi izjemno pomembno, neko anketo med vsemi deležniki, lokalnimi skupnostmi, investitorji, tistimi, ki izdajo gradbeno dovoljenje. Ko so pripravljali ta novi zakon, ki so ga tudi usklajevali, kar je tudi zelo pohvalno,

od raznoraznih strokovnjakov pa predvsem deležnikov. Usklajevali so ta dva zakona tudi z evropsko zakonodajo, tega tudi danes nismo slišali oziroma sem mogoče jaz to preslišal. Mislim, da je bilo veliko truda vloženega in ko govorimo o teh dveh pomembnih zakonih, ki se dotikata vseh nas, pa vsakega posameznika izven tega državnega zbora, se mi zdi, da je prav, da ne govorimo o da ne govorimo o teh dveh zakonih, kdo je v tem zakonu najbolj pomemben. Mislim, da moramo to s tem presekati in da če hočemo dobiti kvaliteten zakon, ki je trenutno v javni obravnavi, sam sem prepričan, da bo dobil zeleno luč, da bo šel na Odbor za infrastrukturo, okolje in prostor v tem državnem zboru, pa še seveda enkrat na te klopi Državnega zbora. V tem času je – kar nekaj dni, tednov, kak mesec – je dovolj časa za vse tiste, ki želijo ki želijo temu zakonu dodati še kaj, da bi bil boljši, predvsem pa imam v mislih tiste, ki ne želijo temu zakonu dodati tiste kančke začimbe, da je mogoče ena stroka bolj pomembna kot druga. V Slovenski demokratski stranki bomo prav gotovo delali v tem času z vsemi poslankami in poslanci v naši poslanski skupini, da tisto, kar vidimo, predvsem ko dobivamo od tistih, ki se s tem ukvarjajo vsakodnevno, da še lahko kaj izboljšamo. Toda ko govorimo o Zakonu o urejanju okolja, naj spomnim, da kar nekaj časa, mogoče dve desetletji, delujem v lokalni skupnosti na raznoraznih področjih. In če so kdaj če so kdaj padale pripombe na sprejemanje OPN, vsi vemo, kaj to pomeni, jaz se strinjam z gospodom Verbičem, kolegom Verbičem, da je to res cokla razvoja. Mogoče v eni občini večja, v drugi občini manjša, tu pa imam še kako v mislih naše investitorje. Zamislimo si, ko je eno podjetje, da govorimo o podjetjih, da se ustavim pri gospodarstvu, ker je nujna potreba za širitev njihove proizvodne hale, če lahko tako imenujem, in seveda ti postopki trajajo, trajajo, trajajo. Ampak veste, o čem se mi 30 let pogovarjamo? Vedno se morajo župani oziroma tisti, ki so zaposleni na občinah, ki te postopke vodijo, izgovarjati na Ljubljano. Vedno govorimo o Ljubljani. Spoštovane kolegice in kolegi, ko danes od 90 poslancev, poslank in poslancev, nekdo izreče nek čuden stavek, seveda se pred njega napiše ime in priimek. Ko nek minister oziroma državni sekretar na kateremkoli ministrstvu kaj zamoči, se tam spredaj napiše ime in priimek.

definitivno 30 let cokla razvoja v Republiki Sloveniji, pa se vedno izgovarjamo na Ljubljano. Iz vseh delov Slovenije se izgovarjajo na Ljubljano. Želel

A se ustavljajo pri nekem ministru, ali pri predsedniku Vlade, ali pri županu, ali pa nekomu, ki na enem ministrstvu oziroma eni instituciji že dela 20 ali pa 30 let in je to delovno mesto vzel za svoje in ga ne zanima, ko en podjetnik, ki je vezan na neke pogodbe, ne vem, v Nemčiji, Avstriji ali pa tudi v Ameriki, mesece, leta čaka na nek dokument. In mu vsak mesec zavrača dokument, da še mora kaj dopolniti. Glejte, v Državnem zboru smo iz različnih krajev Slovenije, občin, različnih poklicev, veliko nas ima že kakšen siv las. Mislim, da je prav, da bi lahko to coklo razvoja presekali pa stvari postavili tja, kamor sodijo. sodijo. Včasih me boli, ko slišiš kakšnega birokrata na kakšnem ministrstvu – pa ne mislim zdaj samo na okolje ali pa infrastrukturo ali pa kmetijstvo –, ko si misli državni sekretar ali pa minister, pa pustimo, katera vlada je, ali je to leva ali je leto, dve, mogoče se še minister kdaj vmes zamenja, oni ostajajo; mi, pa tudi tisti, ki so bili pred nami v Državnem zboru, tisti, ki smo danes tukaj, pa tisti, ki prihajajo za nami, se pa pogovarjajo vedno o istih stvareh. Mi pa danes govorimo, pa se še enkrat moram dotakniti tistega skupnega odbora, ki je bil nelagoden, meni je bilo nerodno, če nas je veliko strokovnjakov poslušalo, kakšne razprave so bile na tistem odboru, da smo seveda tam med sabo obračunavali, kdo je bolj pomemben, ali arhitekti, ki jih izjemno spoštujem, se vsak dan želim kaj od njih učiti, ali inženirji z raznih in različnih področij. Skratka, pred nami sta dva zakona, ki sta izjemno pomembna. Jaz bi želel, pa želel, pa pozivam vse, da v teh tednih, ko bo zakon na teh mizah Državnega zbora, da pomagamo državnemu sekretarju, ministru, direktorju in vsem tistim, ki se trudijo, da še najdemo kakšne izboljšave. Jaz nimam nobenih razlogov, da bi dvomil v to, da se tiste izboljšave ne bojo vnesle v ta dva zakona, ki sta izjemno pomembna. Skratka, želel bi, da bi končno enkrat, ne glede, ali smo levi ali smo desni, investitorji, če začnem pri tistih, ki gradijo stanovanjske hiše, ko v kakšni lokalni skupnosti poslušaš, da ko sprejemajo OPN oziroma ko pridobivajo pobude od občank in občanov, nekdo reče, ja glejte, saj v tisti vasi pa imate 10 nepozidanih parcel, nekdo pa prosi za novo parcelo. Ampak glejte, za nekoga je nepomembno, da ima 10 parcel v svoji lasti, ki so nepozidane. Za tistega, ki pa prosi za eno manjšo parcelo, da bi za svojo družino zgradil stanovanjsko hišo, je pa izjemno pomembno. Skratka, tu najti neko ravnovesje pri gradnji stanovanjskih objektov. Seveda je izjemno pomembno, kot sem že povedal med svojim nastopom, poslušati, spremljati gospodarstvenike in spremljati njihove potrebe. Tudi večkrat sem se že naučil, ko je gospodarstvenik v polni kondiciji, tudi finančni, izjemno dobri pogoji za gradnjo, vlaganje v gospodarstvo, ga oviramo z birokratskimi ovirami, potem ko pa pride v neko drugo obdobje, pa seveda teh pogojev on več nima, mi še pa vedno se izgovarjamo, kot sem že danes večkrat povedal, da nekdo nečesa ne da v Ljubljani.

da vemo, kje so kakšni postopki, pa kdo je za kaj odgovoren. Kajti vsi smo plačani, tako mi v tem državnem zboru, poslanke in poslanci, seveda plačani so tudi vsi tisti, ki delajo v državnih ustanovah, da se ne bomo več generalno izgovarjali, da se nekaj ne da oziroma da je neko večje mesto krivo za razvoj enega dela Prekmurja, Goriškega ali pa še kje. To se mi zdi izjemno pomembno. Bi pa zaključil,

se gradbena dovoljenja izdajajo zelo hitro. Ampak naša skupna naloga pa je, da bodo za izdajo teh gradbenih dovoljenj pogoji;

kvalitetna zakona, ki sta pred nami, dosti časa, da še kaj dodamo, skratka, jaz bi želel, da bi v naslednjem letu naše državljanke in državljani ugotovili, da tudi politika zaznava stvari, ki so bile v preteklosti slabe in so boljše. Tudi če nekoga oviramo, je to čas, izjemno pomemben čas in je to tudi denar. Hvala za vašo pozornost. Hvala, predsedujoči, za besedo. za besedo. Danes obravnavamo dva izjemno pomembna predloga zakonov, Gradbeni zakon in Zakon o urejanju prostora, ki v osnovi predstavljata temelj gradben-prostorske zakonodaje. In naj kar takoj na začetku povem, da oba predloga zakona vsebujeta tudi dobre rešitve, brez dvoma, niso pa vse dobre. Začel bom z 20. členom Zakona o urejanju prostora, ki govori o nasprotju javnih interesov. Tukaj je korektno povedati, da že danes veljavni zakon pozna podoben instrument, in sicer v 19. členu lahko najdemo pojem prevlade javne koristi. Preprosto povedano gre za to, ko trčita dve javni koristi ali pa interesa, recimo varovanje okolja in pa spodbujanje gospodarskega razvoja, ki ju ni mogoče uskladiti na nivoju državnih organov, v odločanje poseže vlada in odločitev je zavezujoča za vse deležnike. Je pa ena bistvena sprememba med obstoječim zakonom in pa danes predlaganim zakonom. Namreč, po obstoječem zakonu morajo biti za uporabo instrumenta prevlade javne koristi, se pravi takrat, ko v odločanje poseže vlada, kumulativno izpolnjeni štirje pogoji, govorim kumulativno. Ko gre za nujne razloge in določene z zakonom ali drugim razvojnim ali varstvenim aktom, ko ni drugih strokovno sprejemljivih in ustreznih rešitev, ki bi izničile prevlado ene javne koristi nad drugo, ko predvideni učinek javne koristi, ki prevlada, ko je ta učinek bistveno večji od škodljivih posledic za javno korist, ki je bila prevladana, in ko so bili predhodno izvedeni postopki usklajevanja interesov. Ta vaš današnji predlog je te pogoje, kdaj lahko vlada odloča o nasprotju javnih interesov, bistveno okrnil. Dejansko ste brisali tri od štirih pogojev. Po novem ne bo več potrebno, da so razlogi za uresničevanje tega javnega interesa določeni z zakonom, ne bom potrebno, da obstajajo druge strokovno sprejemljive in ustrezne rešitve, ki bi izničile prevlado enega interesa nad drugim in pa ni potrebno predhodno izvesti postopka usklajevanje interesov. Te določbe so iz vašega novega predloga črtane. In kaj to pomeni v praksi? Pomeni, da bo v vseh primerih, ko bo prišlo do kolizije interesov med nosilci urejanja prostora, o tem arbitrarno odločala vlada, sicer na podlagi nezavezujočega mnenja strokovne komisije vlade za prostorski razvoj. Iz izkušenj vemo, koliko ta vlada posluša stroko. Včeraj oziroma predvčerajšnjim ste čez noč ukinili veljavnost QR kode za prebolevnike, ki so bil cepljeni z enim odmerkom, in to kljub nasprotovanju stroke. Res je, da ste napako popravili, mislim, da ste danes vrnili zadevo v prvotno stanje. če pogledamo še vaše, se pravi vladne, dosedanje poteze, kar se tiče varovanja okolja. V prvem protikoronskem paketu ste pod pretvezo inherentnosti okoljevarstvenim organizacijam bistveno otežili postopke sodelovanja oziroma vstopanje v postopke izdajanja dovoljenj. Vladna koalicija ne podpira razglasitve podnebne krize. Naš predlog je bil že dvakrat zavrnjen, pa nas na podnebne spremembe opozarja praktično vsa stroka. Pa če spomnim na Zakon o vodah in pa tiste sporne namere o gradnji na vodovarstvenih področjih, o gradnji na priobalnem pasu, in dejansko so vam ljudje na referendumu zelo jasno povedali, kaj si o tem mislijo. In v tem novem predlogu ste jasno zapisali, da zainteresirana javnost, ki ima interes pri okoljskem odločanju, ni oziroma ne more biti stranski udeleženec v postopku izdaje gradbenega dovoljenja. Se pravi, še ena poteza, ki vodi v degradacijo nekih okoljskih standardov. Če te svoje navedbe podkrepim z mnenjem Upravnega sodišča Republike Slovenije, pa naj omenim, da je imelo Upravno sodišče samo dva dni časa, da je podalo pripombe na vaš predlog. Pravijo takole, »izključevanje zainteresirane javnosti oziroma nevladnih organizacij, ki delujejo v javnem interesu, kot stranskih udeležencev v postopku izdaje integralnih dovoljenj ni skladno niti z določili Aarhuške konvencije niti skladno z direktivo EU 2011/92«. Poleg tega sodišče opozarja, da bo izključevanje zainteresirane javnosti povzročilo bistveno povečan pripad zadev na Upravnem sodišču. opozarja, da je v tem današnjem zakonu predlagani rok za odločitev, ki znaša tri mesece, neizvedljiv. Se pravi, stroka vas na podlagi izkušenj opozarja, da ti roki niso izvedljivi. Namreč, gre za kompleksne spore, potrebno bo sklicati glavne obravnave, potrebno bo postaviti sodne izvedence različnih strok. Opozarjajo pa tudi, da bo to prioritetno odločanje v treh mesecih v takšnih sporih povzročilo diskriminacijo ostalih tožbenikov, ki so svoje tožbe že vložili in bodo na rešitev čakali še dlje kot sedaj. Opozarjajo tudi, da bo potrebno v primeru, da bo ta člen sprejet, zaposliti dodaten kader. Ko sem pogledal oceno finančnih učinkov predloga zakona, vlada ne predvideva nobenih negativnih finančnih učinkov. Gre torej za nek že viden način delovanja, ko sprejemate takšne in drugačne predpise, glede katerih vas stroka opozarja, da to ni okej. Vaš tipski odgovor pa je, naj državljani ali pa nevladne organizacije izkoristijo sodno-pravna sredstva. Iz preteklosti že poznamo take primere. Recimo, globe, ki so bile izrečene državljanom na podlagi neustavnih odlokov, ki jim ne ostane nič drugega kot sodna pot. Ali pa vaš nedavni poskus uvedbe verbalnega delikta, kjer je v torek na plenarni seji predstavnik Vlade izjavil, da naj pač ljudje, ki bodo oglobljeni, iščejo pravico na sodišču. Danes smo sicer lahko slišali ministra, ko je stopil korak nazaj in napovedal, da bodo nevladne organizacije lahko stranski udeleženci, ampak jaz vam čisto iskreno povem, da vam ne verjamem glede na izkušnje, glede na dnevno spreminjanje stališč te vlade. In če ste imeli tak dober namen, zakaj niste tega storili tekom javne obravnave, ko so vas tako stroka kot nevladniki opozarjali na to

veljavni Gradbeni zakon že danes pozna objekte, katerih gradnja je mogoča brez gradbenega dovoljenja. Sem spadajo tako imenovani začasni objekti, to so praviloma objekti, namenjeni sezonskim prireditvam. Predlog novega Gradbenega zakona pa to dikcijo začasnih objektov širi tudi na, recimo, začasne skladiščne objekte oziroma montažne hale, ki so namenjene skladiščenju nenevarnih snovi. Ti objekti bodo lahko postavljeni v neskladju s prostorskim izvedbenim aktom za obdobje treh let. In tukaj bi imel kar vprašanje tudi za predstavnike Vlade. Ali se bo v praksi preverjalo odmike montažnih objektov od sosednjih zemljišč, vplive na sosednja zemljišča, izpolnjevanje požarne varnosti teh objektov in ali bo obstajala omejitev velikosti teh objektov? To v zakonu ni definirano. Potem uvajate pojem rekonstrukcije objektov brez gradbenega dovoljenja za zmanjšanje ali pa za odpravo posledic naravnih in drugih nesreč in tudi tu se ne zahteva izdelava neke dokumentacije, udeležba nadzornikov in podobno. Seveda razumem potrebo po nujnosti takšnih posegov, me pa vseeno zanima, kako bo poskrbljeno za varnost in pa tehnično ustreznost teh rekonstruiranih objektov. Kar se tiče 80. člena predloga Gradbenega zakona, ki govori o tem, da pogoj za uporabno dovoljenje za enostanovanjske stavbe ne bo izveden omot, se pravi govorimo o fasadi tega objekta, in da bo pogoj, da investitor najkasneje v petih letih po izdaji uporabnega dovoljenja ta omot oziroma fasado izvede, povem, da razumem namero predlagatelja, da finančno breme investitorja porazdeli na neko daljše časovno obdobje, ker, roko na srce, izdelava fasade predstavlja nek strošek. Je pa treba vseeno povedati, da ta rešitev ni ravno skladna z nekimi okoljskimi cilji države in, po mojem mnenju, tudi ni tako zelo ekonomsko upravičena za investitorja. Pa bom povedal, zakaj. Povprečno velika stanovanjska hiša brez fasade letno za ogrevanje porabi cirka ali pa tudi do tisoč 800 evrov več energenta kot pa stanovanjska stavba s fasado in če k temu prištejemo še strošek hlajenja poleti, bo letno ta višji strošek za investitorja znašal tudi do ali pa presegel 2 tisoč evrov in v petih letih, kolikor traja ta odložni pogoj, bo dodaten strošek za investitorja znašal 10 tisoč evrov, to pa je že znesek, za katerega bi investitor lahko izvedel fasado. Moj predlog Vladi, če želi res pomagati tem investitorjem – ponavadi gre za mlade družine, ki dejansko nimajo zadostnih sredstev za enkratno dokončanje teh objektov –, bi predlagal brezobrestno posojilo temu investitorju s strani Vlade ali pa neke vrste poroštvo – kakorkoli. To bi bilo po mojem mnenju finančno in pa tudi okoljsko bolj sprejemljivo za investitorja, pa nenazadnje tudi za državo. Sem pa tudi pogledal, kakšne so sankcije za primer, če investitor v petih letih tega omota, se pravi fasade, ne izvede in sankcij ni, kar pomeni, da gre dejansko za blanketno normo v zakonu. Minister je bil pred kratkim v naši poslanski skupini, v Poslanski skupini LMŠ, na predstavitvi predlogov obeh zakonov in je tam izjavil, da je predlog glede sprememb plačila komunalnega prispevka usklajen z občinami. Mi smo tekom javne obravnave oziroma pred kratkim dobili tudi pisne pripombe tako Skupnosti občin Slovenije kot Združenja mestnih občin Slovenije in dejansko nasprotujejo tej novi ureditvi, tako da bi vseeno prosil za informacijo, če se je v tem vmesnem času kaj spremenilo, če dejansko predstavniki občin podpirajo takšno rešitev. se bom še obveznosti izvedbe projektnih natečajev. Doslej je bila ta obveznost določena v primeru, ko je investicijska vrednost v novogradnjo javnega objekta presegla 2 in pol milijona evrov ali pa, ko je to določal prostorski akt. Po novem vi ta člen spreminjate na način, da izvedba projektnega natečaja ni več potrebna, razen če se tako odloči Vlada ali pa občina. V uradni obrazložitvi predloga zakona dejansko ni neke argumentirane obrazložitve, tako da bi vprašal, zakaj dejansko to obveznost ukinjate, in to obveznost ukinjate po končani javni obravnavi. Vseeno menim, da na teh javnih natečajih je izbira rešitev ali pa paleta rešitev zelo široka in pa izbrana rešitev odvisna od od vrste dejavnikov, tudi od tega, koliko vključujejo rešitve lokalne, regionalne, arhitekturne posebnosti, poleg tega je to vseeno priložnost tudi za mlade, še ne uveljavljene arhitekte. Širite pristojnost občinskih inšpektorjev, ki naj bi dodatno izvajali nadzor tudi nad gradnjo nezahtevnih objektov. To, kolikor je meni znano, ni bilo usklajeno s predstavniki občin. Občine opozarjajo na kadrovsko, na strokovno podhranjenost inšpektorjev, prav tako pa ta predlog zakona ne predvideva nobenih dodatnih finančnih virov za povečanje kadrovske zasedbe inšpekcijskih služb na občinah. Danes tekom te razprave sem dobil pa še en poziv oziroma eno zelo konkretno vprašanje s terena s strani strokovnjakov na temo manjših odstopanj od gradbenega dovoljenja. Namreč, ta novi zakon ne dopušča horizontalnega premika objekta več kot en meter v vse smeri. In opozarjajo strokovnjaki, da je ta pogoj preoster predvsem za primere, ko bo šlo za gradnjo nekih linijskih objektov, avtocest, daljnovodov, ker v praksi bo to pomenilo, če bo trasa, ki je planirana, neustrezna in bo želel investitor traso zamakniti za več kot en meter, da bo moral iti zopet v postopek spremembe gradbenega dovoljenja, pridobitve novega gradbenega dovoljenja. Tako bi čisto dobronamerno predlagal ministrstvu, da vseeno preverite, če so ta opozorila na mestu. Jaz, kolikor se spoznam, nekako mislim, da so. da so. Naštel sem nekaj po mojem mnenju bistvenih vprašanj, mogoče nedoslednosti. Verjamem, da obstaja še kar nekaj področij, kjer so možne izboljšave obeh zakonov. Verjamem tudi oziroma upam, da bo ministrstvo prisluhnilo današnjim razpravam, današnjim opozorilom, in da bo v drugem branju že samo predlagalo neke amandmaje, določene spremembe.

Hvala lepa, podpredsednik. Kar nekaj sistemskih zakonov je, v katere se zakadijo vse vlade praktično takoj, ko nastopijo mandat ali pa med samem mandatom. Zakon o javnem naročanju je eden izmed takih, Gradbeni zakon pa prav tako. Prepričan sem seveda, da nobena vlada doslej ni imela slabih namenov, ko se je lotila spreminjanja tovrstne zakonodaje, predvsem zaradi tega, ker je naš cilj venomer vsaj v teh primerih, ki sem jih navedel, pospešiti postopke, pospešiti, pospešiti postopke. Zato verjamem, da je tudi ta zakon nastal v dobri veri in s tem namenom. Dobro je, da gre za nov zakon, da se ni šlo vnovič v noveliranje zakona, ker poglejte, pri gradbeni zakonodaji smo pravzaprav ves čas v prehodnem obdobju. Iz enega v drugega, zdaj smo že praktično skorajda v prehodnem obdobju prehodnega obdobja in prav je, da se to preseka, in da se enkrat zadeve postavijo na novo, ustrezno seveda sledeč dobim izkušnjam iz preteklosti. Kar zadeva postopke pri gradbeni zakonodaji, je seveda temeljno vprašanje, kako pospešiti postopek za pridobitev gradbenega dovoljenja. To je temelj vsega. Tukaj se je, zanimivo, izoblikoval urban mit, da je sicer zakonodaja sorazmerno v redu, da so vsi, ki jih zadeva, tudi sorazmerno v redu in da jo dobro spoštujejo. Tisti uradnik na upravni enoti, tisti je pa kriv, tisti je pa kriv. In vedno in vselej znova se kaže s prstom nanj, tako da so pravzaprav že skorajda kriminalizirani, češ da oni na upravnih enotah ovirajo in zavirajo te postopke. Danes smo slišali nekaj takih alarmantnih številk okrog tega, koliko je povprečna doba za pridobitev gradbenega dovoljenja. Mislim, da se govori okrog 170 dni, da je na neki upravni enoti celo povprečje 270 dni, če se ne motim. Ja, lahko je tudi še več kot 270 dni, zanesljivo še precej več, odvisno seveda, kaj štejemo v ta rok oziroma kdaj začne teči ta rok za pridobitev gradbenega dovoljenja. Ali je to od tistega trenutka, ko investitor v sanjah vidi nek objekt in se naslednje jutro odloči, da bi ga uresničil, ali takrat začne teči ta rok ali začne teči ta rok, ko investitor določi pooblaščenega projektanta, naj začne postopke za pridobitev gradbenega dovoljenja, ali pa je to rok, ko je vloga za gradbeno dovoljenje popolna. Vse te tri stvari se legitimno lahko navajajo kot rok za pridobitev gradbenega dovoljenja, ampak

Tukaj pa seveda prihaja do nesoglasij oziroma do problemov: kdo je kriv, zakaj je kriv in zakaj se neka stvar vleče tako dolgo. Po eni strani je že tako, da je, če je vloga popolna, če je vloga ustrezna, da je ta rok za izdajo izdajo gradbenega dovoljenja lahko – in tudi velikokrat je in tudi iz izkušenj vam lahko povem, ker sem sodeloval kot direktor občinske uprave pri mnogih projektih, ko smo pridobivali gradbeno dovoljenje od 30 dni. Bistveno krajši od 30 dni, če je ta vloga popolna. Tu zdaj nastopi pa odgovornost investitorja in odgovornega projektanta. To se v tem postopku tako rado pozablja, tako rado pozablja. V praksi pa se seveda dogaja, da je v mnogih, mnogih primerih pravzaprav krivda ravno na strani investitorja in pooblaščenega projektanta, ker preprosto zavestno, tudi zavestno, oddajajo na upravne enote nepopolne vloge. Res je, da se tudi sami težko znajdejo v poplavi najrazličnejših podzakonskih aktov in predpisov, ki podpirajo Gradbeni zakon. Glejte, nekateri so še iz časov SFRJ in so še veljavni predpisi. Celo gozd je teh predpisov. Potem se sami niti ne znamo prav odločiti, kaj bomo varovali v procesu gradenj, pa bomo varovali malo kmetijska zemljišča, pa malo Naturo 2000, malo vode. Potem je pa cela gora izjem, tako da se je praktično že skozi to velikokrat nemogoče prebiti in da vlada pravzaprav na tem področju podzakonskih aktov pravi kaos. Verjamem, da se tudi investitorji oziroma projektanti mnogokrat težko znajdejo znotraj tega. Ampak njihova odgovornost vendarle je, vendarle je, da na upravno enoto vložijo popolno vlogo za pridobitev gradbenega dovoljenja. To je pa njihova odgovornost in ni potem na uradniku, na upravni enoti, da bo zanje iskal najrazličnejša mnenja. Uradnik pač sledi tistemu, kar mu narekuje zakon. Verjemite, da nima popolnoma nobenega razloga, da bi sedaj zavlačeval, in mislim, da je kar malce zlonamerna trditev danes enega izmed kolegov, da na kakšni upravni enoti namerno zavlačujejo zato, da potem z upravnimi postopki dosegajo neke norme in so potem bolj všeč Ministrstvu za javno upravo. Mislim, ta je res potegnjena izza ušesa. Veste, v praksi se dogajajo tudi takšne stvari, seveda, v odnosu med investitorjem in projektantom. Projektant bo investitorju obljubil, da je praktično vse mogoče in da je mogoče stvari izpeljati zelo hitro. Investitor pa navadno na projektanta pritiska, naj to stori čim hitreje in naj čim hitreje seveda pridobi gradbeno dovoljenje. Ni malo primerov, ko se objekti projektirajo celo na zemljiščih, za katera se točno ve, da občinski prostorski načrt ne omogoča takšne gradnje, pa se to dogaja. se to dogaja. Ali pa primer, banaliziram, ampak to se v vsakdanjem življenju resnično dogaja, ko projektant ve, da bo moral na primer dobiti še soglasje sosednjega lastnika, ki pa je lahko problematičen, pa vseeno na upravno enoto vloži nepopolno vlogo. In ko seveda izve, da je nepopolna in kaj je treba dopolniti, navadno projektanti investitorju razložijo, da so stvari zakomplicirali na upravnih enotah. Verjemite, jaz ne vem, koliko ste si pri snovanju tega zakona tudi pogovarjali z načelniki upravnih enot oziroma uradniki, ki delajo neposredno na izdajanju gradbenih dovoljenj. Oni bi vam povedali povedali mnogo več takšnih zgodb, ki kažejo na veliko neodgovornost investitorjev in projektantov, ko se vlagajo zahteve za izdajo gradbenega dovoljenja. Včasih je to tudi stvar nestrokovnosti ali neznanja, včasih pa določenega pritiska. Ampak, veste, uradnik na koncu vendarle mora iti po tistem spisku, kateri vsi papirji, po domače rečeno, so potrebni za izdajo gradbenega dovoljenja in se ne more nič izmišljevati, nobene stvari si ne more izmisliti: sedaj pa še tole, sedaj pa še tole. Tisto, kar je v naboru potrebne dokumentacije, tisto pač na upravno enoto mora priti. Pa ne rečem, da so kar brezmadežni. Tudi se verjetno najde kakšen uradnik, ki se mu pa morda ne ljubi. Da bi pa kdo namerno zavlačeval s takimi zadevami, je pa krivično in meče senco potem na koncu vse uradnike. Vem, da je težko v zakon zapisati, da mora biti projektna dokumentacija dobra. To težko zapišemo v zakon. Kdaj pa je projektna dokumentacija dobra? Da mora biti popolna, je tako ali tako normalno. tako ali tako normalno. Pa se dogaja seveda v tolikih primerih, da so tako pomanjkljivo vložene te vloge, da potem prihaja do te kalvarije pridobivanja še različne dokumentacije in se s tem podaljšuje postopek. ko govorimo o samem procesu izdaje gradbenega dovoljenja od trenutka, ko je ta vloga popolna, pa vam garantiram, poznam podatke iz upravnih enot

Če malo karikiram, tudi čez noč. Vem, da smo, ko smo delali evropske projekte in so nas preganjali roki za pridobitev evropskih sredstev, kako se je dalo relativno hitro priti do gradbenega dovoljenja, seveda ob predpostavki, da smo investitorji vključno s projektanti opravili svoj del naloge, tako kot je treba, in dali v postopek vlogo, na podlagi katere je bilo potem takšno gradbeno dovoljenje mogoče tudi zelo hitro izdati. Ali bo v celoti gledano ta zakon pripomogel, da se bodo ti postopki, predvsem ti postopki v fazi pripravljanja dokumentacije, lahko pospešili ali ne, je najbrž težko reči v tem trenutku. Minister pravi, da ja, minister pravi, da bodo odpravljene tudi nekatere administrativne ovire. Eno je že kolega Paulič pred mano omenil glede teh dovoljenih odstopanj, premikov objektov na posamezni parceli. Morda omenim še eno takšno, še eno takšno, ali ji rečemo birokratska ovira že v tem trenutku, za katero stroka pravzaprav ne ve čisto natančno, kaj pomeni ta novi pojem zbirnega načrta, da da ga ne poznajo, da ga ne znajo definirati iz tega, kar prinaša zakon. Me pa zanima še ena stvar, gospod državni sekretar. Namreč, zamaknili smo uveljavitev e-graditve v leto 2024. Glede na to, da kolikor jaz vem, je pravzaprav infrastruktura za uvedbo e-graditve bolj ali manj nared, je škoda, da se to zamika tako v prihodnost. Škoda. Seveda bi pričakoval več ambicioznosti, da se to zgodi čim prej. Predvsem morda zaradi tega, ker ste pa projektiranje v BIM okolju, izjemno zahtevno projektiranje, in sicer gre za načrtovanje protokolarnih objektov, diplomatskih, konzularnih predstavništev, športnih in kulturnih objektov in je bilo sprva v javni razpravi zaenkrat še opcijsko, torej klasično ali pa načrtovanje v BIM okolju, pa ste ga potem spremenili v obvezno tik pred izdajo zakona. Gre pa zares za zelo zelo zapleteno tehnično in strokovno zelo zahtevno delo, ki na koncu res postreže v 3D tehniki z vsemi možnimi informacijami o posameznem objektu, vendar je pot do tja zelo zahtevna. Kolikor vem, ta tehnologija v Sloveniji še ni ravno razširjena. Morda imam napačen podatek, ampak menda sta sposobni v tem trenutku v Sloveniji samo dve

in da če bo to obvezno, da bodo prišli na svoj račun po sprejetju zakona izvajalci iz tujine, ker domači pač tega ne bodo zmogli. Torej po eni strani zelo hitimo s to tako zahtevno tehnologijo, ki morda še ni dovolj domača v Sloveniji, po drugi strani pa zamikamo to digitalizacijo, če temu tako rečemo, pridobivanja gradbenega dovoljenja. Ker pa zadeva morda, če sklenem, določene zaostanke pri izdajanju gradbenih dovoljenj, čeprav ne vem v tem trenutku, ali to je pereč problem ali ni – ene upravne enote so pač bolj obremenjene, druge manj pa bi bila rešitev in ne vem, če je o tem kdo razmišljal, ali je obvezna ali je nujna krajevna pristojnost pri izdajanju gradbenega dovoljenja. Glede na možnosti, ki nam jih ponuja sodobna tehnologija, glede na to, da so vsi občinski predpisi javni, da so seveda tudi občinski prostorski načrti javni, da nekatere upravne enote že zdaj pokrivajo več kot 10 občin na zelo širokem obočju, da bi morda veljalo razmisliti, da se pogojno oziroma v določenih primerih lahko te za reševanje morda problema zaostankov pri izdajanju gradbenih dovoljenj, tudi omehča ta obveznost krajevne pristojnosti. To bi bil lahko prispevek, da pridemo, če po domače rečem, na nulo pri gradbenih dovoljenjih. Kot smo v LMŠ danes že omenili, ne bomo nasprotovali temu predlogu zakona po prvem branju, glede na to, da v celoti gledano rešuje mnoge stvari tudi na sorazmerno ustrezen način. Vsekakor pa bomo pripravili tudi svoj nabor amandmajev in upam, da bomo potem v eni plodni razpravi na odboru, na ustreznem parlamentarnem odboru, potem tudi našli soglasja v še boljših rešitvah za ta zakon.

Danes imamo pred seboj prostorsko in gradbeno zakonodajo, dva nova zakona, popolnoma nova, ki vsebujeta toliko sprememb in dopolnitev, če temu tako rečem, da je bilo potrebno narediti nova zakona, ki sta neka nadgradnja zakonov, ki sta trenutno v veljavi. Kdo in zakaj potrebuje ta dva nova zakona? Predvsem v prvi vrsti mladi, gospodarstvo, kmetijstvo, krajevne skupnosti, občine, investitorji, projektanti; skratka dobesedno skoraj vsi. vsi. Zakaj se ta nova zakonodaja sprejema, smo slišali že v uvodni besedi tudi s strani ministra mag. Vizjaka in v dozdajšnji razpravi, ki moram reči, je bila dokaj konstruktivna z nekaj izjemami, predvsem kar se tiče tistega poskusa, če bi poskusa, če bi sedaj malo sprli arhitekte pa gradbene inženirje, kar seveda je poskušala tudi stranka Levica s tisto izredno sejo Odbora za infrastrukturo, pa je na koncu na tej izredni seji zgolj sama Levica glasovala za svoje sklepe. Tako mislim, da nimajo večje podpore v Državnem zboru. Mislim, da jih je že tudi malo minilo to, da bi poskušali z nadaljevanjem tega špetira med strokovnjaki, ki jih seveda zelo cenim. Zakaj je treba nadgraditi te zakone, jih narediti nove? Zato, da bodo postopki pridobivanja od gradbenih dovoljenj do umeščanja v prostor bolj učinkoviti, hitrejši, preglednejši in ker gremo tudi v smer digitalizacije, kar pomeni, da bomo počasi oziroma čim bolj hitro in pa tudi v nekem doglednem času uvedli vse, kar je potrebno za digitalno poslovanje te e-gradnje, e-prostor in tak naprej. Torej z novo zakonodajo se ustvarjajo pogoji, boljši pogoji in išče se ravnovesje, tudi o tem je bilo že kar veliko povedanega. Mislim, da je to nekako tisti zadnji čas, da gremo v korak s časom, v korak z razvitim svetom, v korak z razvito Evropo, da ne bomo cepetali na mestu. Bilo je tudi nekaj že povedanega o občinskih prostorskih načrtih, o hitrosti pridobivanja gradbenih dovoljenj, treba je še enkrat več spomniti, da je Slovenija trenutno na 119. mestu svetovne lestvice glede postopka obravnave gradbenega dovoljenja in je to tudi eden od načinov, da se na svetovni lestvici naša država premakne višje. S tem bo omogočeno tudi, da bo Republika Slovenija bolj konkurenčna in bolj zanimiva za investitorje. Seveda glede na to, da smo na 119. mestu, se potem investitorji rajši preusmerijo drugam, zato se ne smemo čuditi, če nam primanjkuje investitorjev. Slišali smo tudi v razpravah, da so dostikrat pri pridobivanju dovoljenj in tako naprej problem problem nepopolne vloge, se strinjam, ampak te nepopolne vloge so verjetno problem povsod po celem svetu, torej to ne spremeni dejstva, da smo zato na 119. mestu. Verjamem, da bomo s tema s tema novima zakonoma, kar se tiče prostora in gradbeništva, se kaj hitro pomaknili na tej lestvici s tega 119. mesta na višja mesta, tako kot smo se pomaknili na lestvicah na najvišja mesta po brezposelnosti, kjer imamo najmanj zaposlenih v Evropi, po najvišjem bruto družbenem produktu v Evropi. In to so same dobre stvari in verjamem, da bomo tudi tukaj šli hitro naprej po tej poti. Seveda niso problemi samo občinski prostorski načrti, prav tako se potem problemi pojavljajo pri državnih prostorskih načrtih. Dogaja se potem, da se to pridobivanje dovoljenj oziroma soglasja, dopolnitve prelagajo s temi papirji iz rok v roke različnim birokratom, iz pisarne v pisano, seveda tako nekateri potem tudi opravičujejo svoja delovna mesta, in ravno zato je potrebno narediti tukaj neke korenite spremembe. Ta dva zakona gresta ravno v to smer. Dogaja se, tudi poslansko vprašanje sem ministru zastavil na začetku septembrske seje na to temo, da podjetja, gospodarstvo hitro potrebujejo prostor za širitev proizvodnje, hitro potrebujejo tudi skladiščne prostore. Tukaj ni časa, da bomo čakali, pa se gledali, pa dopolnjevali vloge, pa si jih prelagali iz rok v roke. To so zelo, zelo pomembne stvari. Jaz to vidim na svojem koncu, kjer bi se rada Kovina Unitas širila, pa se ne da, in se čaka in mečka in prosi. Verjamem, da se bo lahko, prav tako podjetje Kovikor. To so ogromna podjetja, ki ima ogromno zaposlenih in bi rada delala in tukaj jim je treba priskočiti na pomoč in pomagati. Zato mora biti tudi temu primerna seveda zakonodaja, podlaga, zakonske podlage, saj drugače se ne da nič. Mnogi ste tudi omenjali sam prostor, zatečeno stanje, kar se tiče degradiranih območij. Verjamem, da se bodo ta degradirana območja kot so se tudi zdaj zastavila, tudi sanirala. Tisto pišmeuhovstvo do okolja, do narave, ki je bilo vsa leta pri nas v bivši državi, je pač treba zdaj popravljati in to tudi zelo veliko stane, to ne smemo pozabljati. Ne smemo ali pa težko slišim iz ust nekaterih, tudi danes sem poslušal ta za moje pojme, populizem. Kaj je bilo, kako bomo zdaj to sanirali? Najprej narediš škodo, potem pa seveda je treba sanirati. Zdi se mi, da je to popolnoma neumestno, da se sploh o takih stvareh pri taki zakonodaji pogovarjamo. Kar se tiče tega, da je ministrstvo našlo nekako soglasje z nevladnimi, okoljskimi, kot tudi z okoljevarstvenimi organizacijami. Opazil sem, da gre to nekaterim celo malo v nos. Nikar skrbeti, to je prav, da je tako, in prav, da najdejo skupen jezik. Seveda, čisto za vse vedno ne bo tako, kot so si zamislili, ampak se mi zdi prav, da se pogovarjajo, pogovarjamo in da gremo skupaj iskati rešitve.

tudi z nekaterimi dopolnili oziroma z nekaterimi amandmaji, ki so že napovedani, tudi kar se tiče soudeležbe pri pri postopkih nevladnih organizacij in tako naprej, da bomo te stvari skupaj potem tudi potrdili, vključno z obema zakonoma. In da bodo tudi vsa mnenja, pripombe, ki bodo še prišli v tem času javne razprave in tudi ob sami obravnavi v Državnem zboru, tudi v večini upoštevani. Vemo tudi in tudi slišali smo, da se je ministrstvo oziroma minister, ki je pripravljal ta dva zakona, veliko pogovarjal tudi z gospodarstvom, z lokalnimi skupnostmi, torej z občinami, kot sem že omenil, tudi z nevladnimi organizacijami, zato sta ta dva zakona že tako do te mere dobro pripravljena in nekako usklajena, da ne bo potrebno več veliko izgubljati časa za to, da ugledata luč sveta. Mogoče samo še to, da so, kar se tiče samih postopkov pridobivanja gradbenih dovoljenj, pa izvajanja projektov ali pa priprave projektov za izvedbo in tako naprej, po različnih upravnih enotah ali pa občinah zelo različni. V nekaterih občinah te stvari potekajo hitro, po drugih pa pač bolj počasi in verjamem, da bodo tudi tiste občine, ki še niso sprejele občinskih prostorskih načrtov, ki jih to še čaka, in tudi tiste, ki sprejemajo dopolnitve oziroma spremembe občinskih prostorskih načrtov, da bodo s to novo posodobljeno zakonodajo lažje, hitreje in učinkoviteje pristopile in tudi izpeljale same vse te postopke, in da bodo tudi tiste občine, ki že imajo vse urejeno, torej sprejete občinske prostorske načrte, in nekako imajo že vpeljane te postopke, že točno vedo, kaj kdo mora narediti, da se bodo tiste občine, ki malo cepetajo zadaj, potem nekako mogle približati oziroma bodo videle, da se da in bodo te stvari v Sloveniji špilale. To je bistveno, to je najbolj važno.

vsem tistim, ki bi radi gradili oziroma vsem, ki nekako posegajo v prostor, tako ali drugače. Plačevanje komunalnega prispevka – seveda ima lahko vsak svoje mnenje, različno mnenje, ampak bistveno je to, da ko se mladi lotijo graditi hišo, si narediti svoje gnezdo, seveda po navadi vzamejo tudi kredit,

pri odobritvi kredita pokazati gradbeno dovoljenje. To pa pomeni, da je po zdajšnjem zakonu potrebno komunalni prispevek tudi plačati. Zato se mi zdi ta sprememba še kako dobrodošla in marsikatera družina bo potem lahko tudi denar za plačilo komunalnega prispevka vključila v sam kredit. Ti komunalni prispevki so seveda od občine do občine zelo različni. Po nekaterih občinah so zelo visoki, pri drugih nižji. Tudi tukaj, recimo tiste občine, ki imajo nižji komunalni prispevek, so bolj prijazne in tudi investitorji se rajši odločajo za gradnjo v takih občinah. Da počasi zaključim … Seveda, je treba dejansko pregledati kompleten zakon in tudi svetujem, da si ga tudi vse državljanke in državljani preberejo, pogledajo in bodo videli, da je koristen prav za vse in da v bistvu ni stvari, bi lahko rekel človek, da bi morali pa nekaj popolnoma na glavo postaviti in ta nabor državnih pravil urejanja prostora in državni prostorski red, ki je nujno potreben osvežitve, pa celovita presoja vplivov na okolje, pa udeleženci pri urejanju prostora, obvezne strokovne podlage pri urejanju prostora, regionalni prostorski plan, če samo povzamem neke take ključne naslove, teme, ki so v tem zakonu, pa prožen in učinkovit postopek državnega prostorskega načrtovanja, pa nadgradnja sistema občinskega prostorskega načrtovanja, kar sem že tudi prej omenil, pa prenova zemljiške politike, pa gradbene parcele stavb, tudi to si lahko pogledate, boste videli, da so stvari zelo jasno napisane in prav takšne, kot si lahko državljanke in državljani Republike Slovenije samo želimo. Pa morda še spremljanje stanja prostora in prostorski informacijski sistem – tudi to je zanimiva tema –, pa izvajanje posegov v prostor, priglasitev posegov v prostor, inšpekcijski nadzor na konec koncev in ukrepi ter kazenske določbe. Tudi tukaj se mi zdi prav, da nekako razbremenimo tudi samo inšpekcijo, ki naj se ukvarja s tistimi stvarmi, za katere se mora, pa tukaj priskoči na pomoč tudi medobčinski inšpektorat in za tiste enostavne objekte lahko

bomo nekako le prišli skupaj in tudi tisti največji zaplet, ki se je povzročil – pa upam, da so se zdaj te strasti umirile – pri nosilcih oziroma vodjih projektov, ali bodo to inženirji ali arhitekti, da bomo prišli do skupnega jezika, da bomo spoštovali obe stroki in da je treba vedeti, da obe stroki vsekakor bosta pri tem morali sodelovati z roko v roki. roki. Kdo bo pa tisti ta glavni pri določenem projektu, se bojo pa odločali investitorji in tako naprej. Tukaj so zelo pomembne tudi same lastnosti tega človeka, ni vsak za vse, ne moreš nekaj vsiliti nekemu arhitektu, na koncu sam ugotovi, da ni ravno primeren, pa sposoben držati vso to koordinacijo med vsemi temi strokami in potem včasih je nosilec zdaj po tem zakonu arhitekt, potem pa v bistvu dobiva plonk listke od gradbenega inženirja. Naj se odločijo sami, kdo bo vodja projekta. Treba je pa reči, da sta obe stroki enakovredni in nikakor, nikakor, si ne smemo več privoščiti, da bi tukaj zganjali politikantstvo in bi celo lahko šli v to smer, da bi neko politično stranko ali gradbeni inženirji ali arhitekti izkoriščali za to, da bodo prevladovali nad nekom drugim. Če že imamo enakopravnost in solidarnost napisano v ustavi, pa če so nas tukaj vedno polna usta, sploh nekaterih, solidarnosti in vsi smo enaki in tako naprej, pa dajmo še tukaj na tem področju narediti isto, pa bo volk sit in koza cela in vse bo šlo lepo naprej v tej Sloveniji, ki se ji s to vlado obetajo še mnogo, mnogo lepši časi, kot so bili doslej, kar lahko tudi vsakodnevno vidimo. Hvala lepa.

Tale današnja dva zakona, ki ju sprejemamo, Gradbeni zakon in Zakon o urejanju prostora, sta zelo zelo pomembna. Kakor je bilo rečeno, tukaj je sodelovalo več 100 strokovnjakov, tako da je zadeva že dosti prefiltrirana. Sodelovali so iz upravne enote, arhitekti, gradbinci, iz občine, Obrtne zbornice in drugi.

Tudi jaz se bom dotaknil komunalnega prispevka, da se spreminja, da ne bo z gradbenim dovoljenjem komunalni prispevki, ampak bo s pričetkom gradnje.

za mlade družine pride prav, da se mogoče pridobi tudi nek večji kredit na banki pred projektom za izvedbo, kateri je močnejši, veliko močnejši kakor samo gradbeno dovoljenje, tukaj je še predračun v projektu za izvedbo, statični izračun, strojni, elektroinštalacije, razni elaborati, požarni, toplotne prehodnosti in drugi elaborati. Seveda je pa tudi že sedaj omogočeno, da se pri komunalnih prispevkih na občini mlajšim družinam pomaga. Nekatere občine to imajo še vključeno z nekimi subvencijami, neko dodatno motivacijo mlajšim družinam: nekateri imajo na leta na leta družine, nekateri imajo pa, ali prvič ustvarjajo neko gradnjo. Še naprej bo to občinam ostalo v pristojnosti in bodo še sami obračunavali in te možnosti oprostitve ali subvencije jim bodo še naprej omogočene. Oproščajo se pa po navadi za kakšna društva, ki zaprosijo, ali športna društva, ali invalide, ali gasilce za neko gradnjo, novogradnjo in se jim po navadi tudi na občinskem svetu z njihovo prošnjo to tudi običajno omogoči in se jim oprosti za ta del. Tudi jaz se bom dotaknil prejšnjega odbora, ki smo ga imeli skupaj s kulturo, infrastrukturo, ta dva odbora skupaj. Prav hotelo se je prikazati, da so arhitekti s tem zakonom za nekaj prikrajšani, kar ni res. Se vrača nazaj zadeva samo gradbincem, katerim je bilo pred 3 leti in pol vzeta ta pristojnost za pooblaščene inženirje oziroma vodje projektov in je vse prešlo na arhitekte, kar ni prav. Stanje je bilo tako v preteklosti, kar je zdaj v zakonu, je bilo prej že več let oziroma desetletje je bilo tako stanje. Nekateri gradbinci so bili prej pooblaščeni,

Na terenu je bilo stanje zelo – tega se ne govori – zelo slabo. Nekateri gradbeni inženirji so zaprli podjetja, ker so bili sami zaposleni ali sta bila dva in so po novem zakonu, to je ta, ki je še sedaj veljaven, morali zaposliti arhitekta, da so sploh delovali, kar je nonsens. Me prav zanima, če bi bilo obratno, če bi arhitekti morali zaposliti gradbinca, da bi delovali, kaka bi bila njihova reakcija. Kar je nepotrebno in mislim, da se zadeva vrne tako, kakor je bilo, kakor je tudi tukaj predlog. Tukaj mislim, da ni veliko prostora za kakšen kompromis, kakor je tukaj napisano v tem predlogu v zakonu, in prav je, da imata oba enake pristojnosti, da kjer je večji del gradbenega dela, so gradbinci ali tudi, kjer je več elektro, so tudi elektroinženirji nosilci ali strojni, kjer je pa bolj vizualna zadeva, so pa arhitekti, so pa tako in tako skoraj povsod lahko tudi zraven.

To je možnost pridobitve gradbenega dovoljenja po skrajšanem postopku v roku 30 dni, občine bodo izdajale en dokument, ki združuje lokacijsko informacijo in potrdilo o namenski rabi, sedaj sta to dva dokumenta vsak posebej. Vzpostavitev poslovanja v elektronski obliki, e-graditev. No, tukaj dopolnitev, da prav pri lokacijski informaciji, pri komunalnem prispevku bo zdaj to neko prehodno obdobje dveh ali treh let, dokler se to ne vzpostavi in bo stanje obračuna komunalnega prispevka še po starem v tem prehodnem obdobju, dokler se ne uveljavi ta elektronska oblika. Uvaja možnost izvedbe obravnave s pomočjo avdio-video tehnike, občinske inšpekcije lahko izvajajo nadzor nad nezahtevnimi objekti same, ne rabijo neke regijske inšpekcije. V primeru odstranitve objektov, ki se dotikajo ali so en meter oddaljeni od sosednjih objektov, ponovno zahtevamo pridobitev gradbenega dovoljenja. Da se omogoči lažje pridobivanje dovoljenja za objekte, ki so bili zgrajeni pred 1. 1. 2005. Vzpostavlja pravna fikcija izdanega uporabnega dovoljenja za vse enostanovanjske stavbe, ki so bile zgrajene v skladu z gradbenim dovoljenjem pred 1. 8. 2018 in so ustrezno evidentirani. Upravni organi bodo v postopkih izdaje gradbenega dovoljenja morali upoštevati mnenja pristojnih organov in organizacij, ki nastopajo kot mnenjedajalci v postopku. Nov predlog Gradbenega zakona ureja postopek v zvezi z odlogom izvršbe, s katerim se sledi odločbi Ustavnega sodišča, tako imenovani pravici do spoštovanja doma. To se pravi, če je edina zadeva, v kateri družina prebiva, se ne more rušiti in ne more se jim vzeti edinega prebivališča, v katerem so, čeprav je nelegalno zgrajen. nelegalno zgrajen. Pa bi se dotaknil še Zakona o urejanju prostora, glavnih točk: nadgradnja postopka načrtovanja prostorskih ureditev državnega pomena po principu vse na enem mestu in v enem postopku od načrtovanja do dovoljenja, nadgradnja procesa priprave občinskega prostorskega načrta kot temeljnega prostorskega akta občine z namenom njegove učinkovitejše obravnave, nadgradnja prostorskega strateškega načrtovanja na regionalnem nivoju in prostorskega načrtovanja na morju, nadgradnje instituta lokacijske preveritve kot fleksibilnega instrumenta omogočanja posegov v prostor pri posamezni poselitvi, odstopanj od prostorskih aktov in začasne rabe prostora, posodobitev ukrepov zemljiške politike zaradi doseganja boljše izkoriščenosti prostora, razvoja stavbnih zemljišč in gospodarjenje občin stavbnih zemljišč, nadgradnja pravil za določanje evidentiranja gradbenih parcel. Upam, da se bo za drugo branje še zadeva izboljšala in bomo

Hvala za besedo, predsedujoči. Spoštovani prisotni – državnih sekretarjev ni več. Ko sprejemamo ta dva zakona, nujno trčimo ob dve zadevi. Ena zadeva je – celo življenje, od 27. leta naprej sem se ukvarjal z investicijami in financami kot direktor in smo vlagali od prve centrale centrale v Celju pa do prvega malega letališča, ko smo ga umeščali v prostor, da je postalo mednarodno, do obnove hotelov, prve podzemne garažne hiše na Obali in tako naprej. Zmeraj sem se srečeval in moram povedati, zmeraj sem dobesedno preklinjal zadeve, ker neke zadeve so bile na občinskem nivoju, neke na republiškem, neke na zveznem celo. In preden si se prebil skozi, je bilo res mukotrpno delo. Ampak moram povedati, da moramo vsi upoštevati – torej zdaj ta zakon gre v smeri, da olajša te postopke, kar v biti vsebine pozdravljam. Gre v smer, da te postopke olajša, naredi bolj transparentne in lažje. Samo na drugi strani se pa moramo zavedati, da kakršnokoli umeščanje v prostor je zahtevna naloga in posežeš v mnoge interese in mnoge dejanske stvari, ki so zelo pomembne za življenje, da povemo, od tega, do teh objektov kako bodo izgledali, s katerim imamo ljudje opravka, torej se srečujemo objekt–človek, objekt–narava in še tradicija je tu prisotna. Če pa pogledamo z druge strani, kar poznam to zadevo, poznam praktično malo tudi svet pa Evropo skoraj celotno, ker sem čez 50 let preživel v zraku kot športni pilot, kot jadralni pilot po svetovnih, evropskih prvenstvih in sem imel tudi priliko opazovati, kako se krajina spreminja; posebej pa v Sloveniji, ker poznam praktično do zadnjega kotička in sem gledal. Veste, skozi vse to življenje, več kot pol stoletja sem opazoval, kako izginja obdelovalna zemlja, kako z novimi občinami, ki so nastajale že prej, kako se širijo pozidave individualne na najboljša zemljišča, na najboljša zemljišča po Savinjski dolini, najbolj plodna. Tudi po Zgornjesavski dolini smo lahko to … Koliko se širijo neki zaselki, ki nimajo veze z vezo. Mislim, to ni čuvanje krajine, to ni čuvanje obdelovalne zemlje, to ni to. Če iz zraka pogledam, pa je dejansko druga situacija, ki se je spreminjala cel čas s slabega na slabše. Tako absolutno zagovarjam to precizno in dobro umestitev v prostor. Tudi da ne iznakaziš. Recimo, najhujše, kar sem pa iz zraka gledal, je pa Poljska.

neke omejitve. In če tisti, ko hodite po obali mogoče, pa kje tudi drugje, tam vidite, da so zrastli nemogoči objekti. Na Krku sem gledal, neke vasice so tam kot Čižići in tako naprej in so stolpnice tam zrastle. Ta pritisk nekaj zaslužiti, prodati počitniška stanovanja, je iznakazil mnoge, mnoge predele. Tako moramo imeti te omejitve in mislim, da pri teh omejitvah in pogledu, kako posegamo v prostor, morajo imeti različni akterji vpliv. Moramo zadevo zmeraj pogledati z več strani. Po drugi strani pa, zopet ponavljam, ta zakon oziroma sklop teh dveh zakonov olajša neke postopke, kjer se lahko tako zaciklaš, da ne veš ven. Obstanejo postopki. Mislim, da ta zakon rešuje marsikatero, kot se se pač jaz na investicije pa te predpise spoznam in kar sem delal, in pozdravljam. Tudi sam menim, da je v tem zakonu kar nekaj manevrskega prostora, tako kot so moji predhodniki tudi pripomnili, da ga lahko izboljšamo. Samo ne smemo pa prekoračiti nekih stopnic, da dopustimo zelo ozkim interesom, da izničijo, še bolj devastirajo pokrajino,

Tako bi rekel, da bodimo zelo previdni pri tem delu. Tudi pozdravljam, da nismo silili v kakšen skrajšan postopek. Mislim, da smo imeli do sedaj debato v tem državnem zboru,

Hvala lepa, podpredsednik, za besedo. Poslanke in poslanci! V dosedanji razpravi o obeh zakonih je bilo že veliko povedanega, pa tudi mogoče tistega, ki v ta zakon ne paše. Osnovni namen predlagatelja, Vlade, ministrstva je, da se s predlaganim zakonom približamo ljudem. V samem Zakonu o urejanju prostora je namen povezati državno, regionalno, lokalno raven na področju prostorskega načrtovanja, opremljanja stavbnih zemljišč in upravljanja z nepremičninami. Sedaj imamo zaradi številčnih veljavnih oblik prostorskih načrtov na državni in občinski ravni, lahko rečemo, zmedo. S predlaganim zakonom se najbolj korenito spreminja združeni postopek državnega prostorskega načrtovanja in izdaje celovitega dovoljenja, ki vključuje gradbeno dovoljenje objektov s posebnimi vplivi na okolje. Sam zakon upošteva tudi podnebne spremembe, saj je načelo trajnostnega urejanja prostora s tem dopolnjeno in je prostorske ureditve treba načrtovati na način, da so podnebno varne in nevtralne. zakon tudi prinaša krovno urejanje področja urejanja prostora, jasen in pregleden sistem prostorskih aktov, nadgradnjo prostorskega in strateškega načrtovanja na regionalnem nivoju in načrtovanje tudi na morju, vzpostavitev projektnega vodenja pri državnem prostorskem načrtovanju z aktivnejšim sodelovanjem nosilcev urejanja prostora, nadgradnjo procesa priprave OPN kot temeljnega prostorskega akta občine z namenom njegove učinkovitejše rabe, posodobitev ukrepov zemljiške politike z namenom boljšega izkoriščanja prostora, razvoja stavbnih zemljišč in gospodarjenja občin s stavbnimi zemljišči, možnosti spremembe namenske rabe s spreminjanjem ter mnogimi drugimi cilji z namenom debirokratizacije postopkov ter digitalizacije postopkov in procesov. Sam Predlog zakona o urejanju prostora omogoča izvajanje uredbe Evropskega parlamenta in Sveta ter v slovenski pravni red prinaša več direktiv in je predlog zakona skladen z njimi. Kar pa se tiče predloga Gradbene zakona, ta prinaša kar nekaj novosti. Za dela rekonstrukcije ne bo treba pridobiti gradbenega dovoljenja, morali pa bodo sodelovati usposobljeni strokovnjaki in potrebno bo tudi vložiti prijavo ob začetku gradnje. Ko pa bomo rušili objekt, ki se dotika sosednjih objektov, bomo pa potrebovali gradbeno dovoljenje. Pridobivanje uporabnega dovoljenja za enostanovanjske hiše naj bi bilo medtem lažje in cenejše dostopno, možna pa naj bi bila tudi legalizacija samo posameznih delov objekta. Med drugim se bo upoštevala odločba Ustavnega sodišča glede posegov v pravico do spoštovanja doma ter uvedle določene spremembe in novosti, da bi bili postopki enostavnejši in hitrejši. Po predlogu plačilo komunalnega prispevka ne bo več pogoj za izdajo gradbenega dovoljenja. Ta dolžnost naj bi se izpolnila pred prijavo začetka gradnje in ta določba se bo začela uporabljati, ko bo zaživel sistem e-graditev. Rešitve, ki pa jih tudi ta zakon prinaša, so: možnost pridobitve gradbenega dovoljenja po skrajšanem ugotovitvenem postopku v roku 30 dni v skladu z ZUP ter njihova obravnava prek državnega oblaka e-prostor ter e-graditev. Kot novost se pod določenimi pogoji ponuja možnost uporabe materialov in proizvodov, ki so bili že uporabljeni, in sicer se sledi načelom trajnostnega in krožnega gospodarstva. Podjetja bodo lahko začasno za obdobje do treh let postavila na svojem dvorišču začasne objekte za skladiščenje ter po potrebi vzporedno pridobivala gradbena dovoljenja. S tem pa se gre tudi nasproti gospodarstvu. Omogoča se lažje pridobivanje dovoljenja za objekte daljšega obstoja. To so objekti, ki so bili zgrajeni pred 1. Pričakovati je hitrejše in cenejše, enostavnejše pridobivanje uporabnega dovoljenja za enostanovanjske objekte, enodružinske hiše, saj zadostuje izjava pooblaščenca in ni treba predložiti dokazila o zanesljivosti.

Hvala za besedo, spoštovani predsednik. Vsem skupaj lep pozdrav! Moram tudi sam priznati, tako kot večina dosedanjih razpravljavcev, da mi je zelo všeč, da da gre, kljub temu da je prva obravnava, za zelo vsebinsko in pa zelo argumentirano razpravo glede teh dveh zakonov, kar mi je zelo všeč. Skratka, da gremo iz populizma nazaj k vsebini. Glede na to, da sem v Državnem zboru že kar nekaj časa in se spomnim tudi tistih let 2004–2008, ko so se dogajale določene spremembe na področju Zakona o graditvi objektov, Zakona o urejanju prostora in nenazadnje tudi Zakona o prostorskem načrtovanju, je zelo všeč, da danes ponovno dobivamo ne dve noveli, ampak dva zelo sistemska zakona, ne samo dva sistemska, dva zelo pomembna zakona. Morda samo za začetek en medklic. Kot strokovni sodelavec sem bil na koalicijskem usklajevanju, mislim da, leta 2007, ko se je spreminjal Zakon o urejanju prostora, kjer so poleg ministra, ki je pripravljal zakon v dobri veri, sedeli trije ali štirje uradniki s strani takratnega resornega ministrstva in ena izmed obljub je bila, da bodo v roku enega leta po sprejemu tega zakona vse občine imele občinske prostorske načrte. Bolj kot so poslanci, pa nenazadnje tudi strokovni sodelavci spraševali, kje točno so v tem zakonu predikcije, da bo to tudi uveljavljeno, bolj smo poslušali trditve, da ni problema, zakon to omogoča, mi bomo to naredili. In potem so tekla leta in leta in mislim, da še obstajajo občine, ki nimajo niti občinskega prostorskega načrta, druge občine pa se že v drugem ali tretjem poskusu dotikajo novel občinskih prostorskih načrtov. Tudi sam kot občinski svetnik se od leta 2006 skoraj vsako sejo srečujemo s točkami, ki se dotikajo ravno teh dveh zakonov, ki ju imamo danes pred sabo. Skratka, za začetek želim povedati, da ko sem prebral ne samo te uvodne načelne in poglavitne rešitve, sem se zelo podrobno dotaknil tudi samih členov zakona. Ravno s tega stališča, da ne bomo preveč našim državljanom obljubljali, kaj vse se bo naredilo, potem pa se bomo izgovarjali, joj, pa nismo znali prebrati posameznih določb členov. Zato mi je zelo všeč, ker so členi, ki so napisani v obeh teh zakonih, zelo decidirano plasirani. Točno se ve, kdo, kaj, kako, tudi zakaj in do kdaj mora kaj narediti. Skratka, da bomo lahko ne samo mi, politiki kazali, kaj smo sprejeli, ampak da bomo tudi mi ali v tej hiši, torej zakonodajno delovno telo, predvsem pa na resornih ministrstvih imeli že samo z zakoni natančna navodila, kako morajo svojim državljanom pri upravnih ali občinskih postopkih predvajati zadeve. Da ne bomo potem dobili še preveč podzakonskih aktov, ker sta sama zakona dovolj dobro napisana. Pa se bom najprej dotaknil zakona o urejanju prostora. Kot rečeno, četrti mandat sem občinski svetnik in moram reči, da kot svetniška skupina SDS smo dolgo apelirali na bivšega, tudi sedanjega župana, naj se čim prej sprejme občinski prostorski načrt. Vsako drugo sejo je eden izmed nas svetnikov vprašal, kaj se novega dogaja, vsaka dva meseca približno je bil isti odgovor, da zadeve stojijo na ministrstvu. Pa je po tem šlo pol leta, pa eno leto in vedno isti in isti odgovori. Potem pa smo zahtevali sestanek s temi ljudmi, ki pišejo odgovore, kako se v dveh mesecih ni nič spremenilo. In seveda se ni nič spremenilo, ker na posameznih ministrstvih se je dogajalo, in na žalost se še dogaja, se uradniki sklicujejo najprej na nejasna pravila, potem pa na nejasne pristojnosti, kdo je za kaj odgovoren. In so se šli pingpong znotraj posameznih ministrstev, so se šli pingpong znotraj ministrstev in so se šli pingponge znotraj nižjih ali celo tudi kakšnih agencij oziroma drugih državnih zavodov, kdo je kaj naredil, kdo česa ni naredil, zakaj Direkcija za vode ni nekaj naredila, zakaj Direkcija za ceste ni nekaj naredila, včasih smo imeli probleme z železnico; skratka vedno en in isti odgovori, kako se nekaj ne da ali pa bo zelo dolgo trajalo, da se bo nekaj zgodilo. In tako smo pred skoraj desetletjem le dobili v občini Sevnica tudi občinski prostorski načrt. In kaj je bil sklep ob sprejemu tega občinskega prostorskega načrta? Da se gre takoj v novelo tega občinskega prostorskega načrta, ker je okolje živ prostor, ki ga ne samo ljudje, ampak še drugi subjekti skušamo nekako organizirati po svojem videnju oziroma po svojih razmišljanjih, kaj bi kaj naredili. Ampak OPN še niti ni glavna zadeva, kar se tiče občinskih prostorskih zadev. V našem prvem občinskem prostorskem načrtu, ko smo mislili, kako smo super zadevo naredili, in da smo le prišli do občinskega prostorskega načrta, smo kmalu videli v praksi, na kar smo nekateri opozarjali, da je na vsaki drugi strani poleg kratice OPN, bila tudi kratica OPPN, Občinski podrobni prostorski načrt. Skratka, ko se je nekje pojavila neka želja, da bi se nekaj dogajalo, smo skoraj zavrteli ciklus ne na območju celotne občine, ampak na manjšem delu. Pa je včasih šlo za dokaj manjše površine, ki bi se morale ali kmetijsko, ali poslovno, ali stanovanjsko, ali tudi morda včasih celo v skladu z državno prostorsko zakonodajo urediti. In smo ponovno imeli iste cikluse. Ko se je recimo nek OPPN za določeno poslovno cono, manjšo, sprejemal in sprejemal in je šlo leto in sta šli dve leti in so investitorji odšli. In se je sprejemal občinski podrobni prostorski načrt za stanovanjsko sosesko, pa se je čakalo eno leto, dve leti, tri leta in so mladi investitorji odšli. Zato resnično upam, ko sem prebiral ta zakon, sem se spomnil ne samo na svoje delovanje kot občinski svetnik, ampak tudi na svoje križe in težave, ko sem se odločil oziroma ko sva se odloča z ženo, da bova poskušala zgraditi hišo. Ko sva že našla prostor v tej naši občini, potem še celo lastnike prepričali, da so prodali zemljo, sva naletela na kratico OPPN. Ni bil problem kaj drugega, problem je bil spet mukotrajno čakanje. In se je čakalo, in se je čakalo in dokumenti so prihajali na občino, eden za enim, zadeva pa nikakor ni prišla do tistega dela, ki se mu reče Gradbeni zakon oziroma pravnomočno gradbeno dovoljenje. In zato predvsem podpiram obe osnovni intenci teh dveh zakonov: eno debirokratizacija in drugo digitalizacija. Skratka, za dve zadevi gre, ki jih ta vlada postavlja kar visoko na svojem prioritetnem semaforju pomembnih zadev, ki ljudem na različnih področjih povzročajo muke, namesto da bi jim povzročali veselje, da se nekaj novega v njihovi vasi, v njihovem kraju ali na njihovi privatni lastnini zgodi. Druga stvar, kar se tiče pri Zakonu o urejanju okolja, je stvar, ki se tiče celovite presoje vplivov na okolje. Ne samo na državni ravni, ko se sprejemajo kakšni državni prostorski načrti, tudi na lokalni ravni, ko se želi kaj zgraditi, pride iz ministrstva: »potrebna je celovita presoja vplivov na okolje«. Ko imaš še vsaj na polovico nekako dorečeno, kaj in kako bi imel, včasih na čisto banalnih primerih pride s strani kakšnega uradnika in s kakšnim štempljem, »potrebna je celovita presoja vplivov na okolje«. Zato mi je zelo všeč, da se v tej zakonodaji pri Zakonu o urejanju prostora temu delu prvič posveti pomembno vlogo, ampak da se ta vloga da že v začetek vseh teh postopkov. Ne da nekdo že skupaj zbira finance, potem pa ga preseneti CPVO, ki ga mora narediti. To mi je zelo všeč. Kot rečeno, druga stvar, zelo pozdravljam ne samo v teh uvodnih dikcijah, predvsem pa v dikcijah členov, ko se Zakon o urejanju prostora dotika področja občinskega prostorskega načrta in tudi kasneje bolj podrobnih prostorskih načrtov. Ja, tudi sam sem zelo žalosten, kot je bilo tudi danes že rečeno, da nimamo pokrajin, da bi se pokrajine bolj s temi občinskimi prostorskimi načrti ukvarjale oziroma z regijskimi, da je to še vedno vloga države, da nek uradnik na ministrstvu v Ljubljani določa, ali bo neka stavba v Slovenskih Konjicah, na Polzeli ali pa v Boštanju imela takšno in takšno veduto, takšen in takšen vpliv, zakaj kakšna zemlja ne more biti stanovanjska in ne kmetijska in nenazadnje sem sem zelo začuden, ko tudi kakšna stanovanjska parcela ne more biti v OPN spremenjena nazaj v kmetijsko površino. Tako resnično upam, da vsi tisti, ki bodo gradili, da se bo zgodilo tako, kot mi je včeraj rekel eden izmed mlajših kolegov po seji občinskega sveta, da 10 let prepozno sprejemate taka dva zakona. Marsikdo je iz občine Sevnice, pa verjetno tudi iz katere druge občine, že odšel. Na žalost poznam celo primere, ko v tujino, ker so predolgo čakali, da bodo na svoji zemlji bili ustvarjalci svojega razvoja. Zadnja stvar oziroma predzadnja stvar, ki se je dotikam, je nadgradnja instituta lokacijske preveritve. Moram reči, da skoraj na vsaki seji občinskega sveta v občini, iz katere prihajam, imamo en tak postopek, kjer se znotraj OPN nek uradnik nikakor ne da prepričati, da bi morda nek kmet, včerajšnji primer, poleg svojega poslovnega prostora, poleg svoje hiše naredil še manjšo zidanico. Ne da se! Zazidljivo, ampak nek uradnik je rekel, da opomba 1; ne da se, tudi če izpolnite opombo 13, ker je ne vem kaj drugega napisanega. Da imajo občine kot ključni nosilci razvoja sedaj možnost, da rečejo, spoštovani uradnik v Ljubljani, pridi k nam pogledat, pa boš videl, kako smo mi to naredili z lokacijsko preveritvijo. Skratka, zelo podpiram to, da se lahko te manjše drobnarije včasih na območju 100 ali 200 kvadratnih metrov takšnih ali drugačnih parcel, dajo urediti po meri investitorja, oziroma lastnika jaz raje rečem, in pa po meri občine, ki prisluhne temu lastniku, da je na svoji zemlji sam ustvarjalec svoje prihodnosti. Kar pa se tiče komunalnega prispevka. Ja, sam prihajam iz občine, kjer imamo včasih zelo zanimive zadeve na občinskem svetu, ko je, recimo, neko stanovanjsko območje tisoč kvadratnih metrov vredno 5000 evrov komunalnega prispevka, en kilometer stran pa plačaš 36 tisoč evrov komunalnega prispevka, pa nimaš gor še nič. To govorim To govorim iz osebnih izkušenj, niti ceste do parcele nisem imel, ker mi ni bila zagotovljena kljub sprejetju OPN – 36 tisoč evrov komunalnega prispevka. Zdaj si pa predstavljajte mlade, kolikokrat govorimo o stanovanjih, kaj bi že dobil za 36 tisoč evrov v nekem kraju. V občini Sevnica bi dobil za 36 tisoč evrov eno garsonjero tam velikosti 25 do 30 kvadratnih metrov. Nekaj za začetek. Tukaj pa plačaš 36 tisoč evrov in nimaš nič, na žalost prepogosto. Zato mi je zelo všeč rešitev, ki je pripravljena v tem zakonu glede vrstnega reda, kdaj in kako se plača komunalni prispevek. In seveda, potem ko imaš plačan komunalni prispevek, te čaka oziroma že v tistem vmesnem času te čakata dve mapi, ki se jima reče PZI in PGD. Ko doktoriraš, kako boš naredil hišo, kako boš uredil stanovanje ali kaj drugega in se sprašuješ, kako je možno, da imamo tako veliko postopkov, namesto da bi imel en zelo normalen postopek. Zato mi je zelo všeč javna obljuba, ki je tudi jasno izrečena v sami dikciji člena pri Gradbenem zakonu, da bo možnost pridobitve gradbenega dovoljenja v skrajšanem ugotovitvenem postopku v roku 30 dni, če ne bo kakšnih problemov. Osebno sem prepričan, da bo teh problemov čedalje manj, nenazadnje tudi zaradi tega, ker bo slej ko prej vzpostavljena pravna podlaga za poslovanje v elektronski obliki. Torej, da Janezom ne bo treba iti na upravno enoto oziroma po novem na občino, se tam podpisovati in ob vsakem podpisu dobiti še nekaj drugega, kar bo treba izpolniti, ko bo treba iti na Elektro, na plinovod, skratka ni da ni institucijo, ki jo imamo, po neko zadevo, ker lahko to teče z znanimi podatki zelo enostavno in pa zelo hitro. Nenazadnje mi je tudi všeč, da se ta gradbeni zakon dotika tematike, ki smo jo v Poslanski skupini SDS že enkrat predlagali, pa takrat nismo dobili podpore kot opozicijska stranka, pa upam, da jo bomo tokrat dobili kot koalicijska, to pa je vprašanje uporabnega dovoljenja. Sam sem takrat razpravljal, da ne razumem, kako lahko nek uradnik odloči, da se nekomu ne izda uporabno dovoljenje, ker nekdo nima fasade. ker nekdo nima fasade. So rekli: »Ne, uporabnega dovoljenja ni.« Tudi če je štiri- ali petčlanska družina pozimi na mrzlem, bolj je pomembno, da dobi, pa približno stane to 4 tisoč, 5 tisoč evrov

Zato mi je zelo všeč to , da minister Vizjak nadaljuje to, kar je predlagal takrat kot poslanec, sedaj pa kot minister kolega Zvone Černač, da se ta problematika uporabnega dovoljenja ustrezno rešuje. Prav tako mi je všeč, da se ta zakon dotika tudi uporabnega dovoljenja ne samo za enostanovanjske hiše, kjer je en investitor po navadi, ampak tudi uporabnega dovoljenja za večstanovanjske hiše. In tukaj je po mojih vedenjih, po mojih informacijah veliko problemov. Ko so se gradila na primer marsikje nova velika naselja vrstnih hiš, se je zataknilo pri uporabnem dovoljenju. V Slovenijo obstajajo cele ulice hiš, kjer v njih živijo ljudje, ker drugam ne morejo iti, ker so tudi sami plačali, ker njihove hiše kot del vrstnih hiš nimajo uporabnega dovoljenja. In če se vrnem, vsi vemo, kaj pomeni, če nimaš uporabnega dovoljenja: v njih dejansko ne bi smel živeti. In to so zgodbe ne iz desetletij nazaj, ko se je morda delalo malo bolj po domače, ampak poznam primere, ko se hiše, vrstne hiše gradile v zadnjih treh, petih letih, pa ljudje še vedno čakajo na uporabno dovoljenje. Ne, ni njihova krivda ali njihova nezmožnost plačila uporabnega dovoljenja, niti ni njihova nezmožnost iti po ustrezne papirje, ampak se zadeva zatika na drugi strani. Imamo od tega, da na ministrstvu zadeve stojijo, imamo od tega, da posamezni investitorji kar čez noč izginejo in ti novi lastniki teh hiš se nimajo na koga obrniti, da bi jim dal svoj podpis in svoj žig. Skratka, da zaključim. Zelo vesel sem, da se urejata dva pomembna segmenta naše družbe, ki se dotikata vsakega posameznika, vsake občine, verjetno tudi marsikaterega gospodarskega, kmetijskega in kakšnega drugega subjekta, ponovno na enem mestu. Skratka, da nimamo novelo na novelo na novelo teh zakonov, ampak imamo nove, včasih je bilo moderno reči, pa mi je kar malo nerodno, da bom to rekel, sistemske zakone. Predvsem pa da imamo zakone v skladu s paradigmo, ki jo večkrat slišimo pri tej vladi: dovolj je birokratske kloake in če smo elektronsko pismeni, zakaj to ne bi tudi uporabili, da prej pridemo do rešitev. Nenazadnje, verjamem, da bomo tudi v teku nadaljnje obravnave tega zakona poslušali tudi še različne subjekte, ena, druga, ali pa še kakšna zbornica, ki bodo imeli svoje želje. Verjamem, da zakon nikoli ne bo idealen za vse, ampak bolje, da ni idealen za vse, kot pa da eni želijo, da je samo njim po meri pisan. Nenazadnje mi je tudi všeč današnji uvodni del ministra Vizjaka, ko je rekel, da so tudi z nevladnimi organizacijami že dosegli ene pomembne premike, ki jih bomo v drugi in verjamem v tretji obravnavi tudi preko amandmajev vzpostavili v ta zakon.

Najlepša hvala za besedo, spoštovani predsednik. Dovolite mi, da sem pa jaz dosti bolj skeptična, kot so bili moji predhodniki, ki so člani SDS, katere pač je ta trenutna vlada. Hvalijo se s tem blaznim uspehom ministra Vizjaka. Zdaj pa pred dvema letoma sta bila sprejeta dva zakona in nista niti dobro začela veljati, že ta aktualna vlada Janeza Janše prinaša novo, pod naslovom nekakšne debirokratizacije, pa bi rajši rekla, da gre za deregulacijo tako kot pri mnogih stvareh. Zanimivo, eni se dogovarjajo leta in leta, usklajujejo se z deležniki, s stroko in tako naprej. Minister Vizjak oziroma ta vlada nas pa kar bombardira z novimi in novimi zakoni in bi človek rekel, kako zelo so produktivni in fini. Ampak sprememba Gradbenega zakona na način, da bo lahko inženir katerekoli stroke vodja projekta, ne glede na to, kateri stroki pripada in katera stroka na projektu prevladuje, je zelo zelo napačna. Naj še enkrat poudarim, da zakon prihaja na mizo, ko prihajajo tudi evropske milijarde iz naslova okrevanja in razvoj – in vemo, kako ta vlada z njimi ravna. Prej smo slišali, stroki sta enakovredni; se pravi, ko gre za inženirje in arhitekte. Se strinjam, stroki sta enakovredni. Ravno tako sta enakovredna kirurg in odvetnik, ampak k odvetniku pa res ne boste šli in se pustili operirati. Vodje gradnje bodo lahko vsi in gradbeni inženirji so v tem zakonu absolutno privilegirani, kajti za manjše rekonstrukcije so večinoma pristojni izključno gradbeni inženirji. Ampak minister Vizjak je rekel kar nekaj velikih neresnic. Ena je teh, da so vse stroke obravnave enakopravno, pa sem ravnokar razložila, da ni res. Potem je rekel, da vodja projektiranja je samo koordinator. Kakšna neumnost, kakšen koordinator? Vodja projektiranja mora izdelati zbirni načrt, vodja projektiranja je edini predstavnik stroke in njegov podpis je pogoj za gradbeno dovoljenje. Vodja projektiranja v celoti prevzema odgovornost za vse, kar se zgodi. A se mi tukaj izogibamo odgovornosti, a boste dali elektroinženirju mogoče graditi vrtec za otroke? Okej, saj vemo, da minister Vizjak je inženir elektrotehnike, ampak to še ne pomeni, da se lahko spozna na vse. Vodja projektiranja je edini, ki lahko odobri spremembe na gradbišču in tudi delno prevzame naloge upravne enote, saj lahko sam presodi, da spremembe ne zahtevajo novega gradbenega dovoljenja. Potem vodja projektiranja tudi odloča o vključenosti ostalih strok. Torej lahko vodja projektiranja izključi kogarkoli, na primer arhitekta. Gospod Podkrajšek je rekel, da je državni sekretar v času nastajanja tega zakona bila arhitektka, kar ne drži. Gospa Lidija Stebernak je pravnica. Gospod Doblekar svetuje, naj si zakon vsi državljani in državljanke ogledajo, pa bi rekla, da je pa to res utopična zahteva in predlog, kajti 500 500 strani, skozi katere smo se še sami z našimi strokovnimi sodelavci dokaj težko prebijali, ker je zelo veliko ribarjenja v kalnem in nejasnih navedb. in nejasnih navedb. Kar me najbolj skrbi, v 40. členu je obveznost izdelave projektnega natečaja zapisana tako, da ta pravzaprav sploh ni obvezen. Natečaj je obvezen, če se tako odloči občinski svet ali Vlada. Občine in ministrstvo pa so tako in tako skoraj edini razpisovalci javnih natečajev; torej oni odločajo o tem, ali bodo sami sebi zapovedali razpis ali ne. Kadija te tuži, kadija te sudi. Vse je v tej vladi tako. Skrbi pa še nekaj drugega. O strokovnih vprašanjih, kot so natečaji, bo spet odločala kdo drug kot politika, vlada, arbitrarno in vsakič drugače. Ena občina bo razpisala natečaje, druga pa jih pač ne bo, potem bodo lahko projekte delili pod mizo, ker je vse takole nepregledno, eno ministrstvo bo razpisovalo natečaje, drugi jih pač ne bodo razpisovali, morda bodo izbirali projekte kar po najnižji ceni in tako naprej. Skratka, tako pomemben segment res ne more pokrivati dnevna politika. Naslednji problem je, da je popolna zmešnjava s projektno dokumentacijo. Ves čas govorite o digitalizaciji, debirokratizaciji. Julija se nam je pokadil dimček in smo dobili ministra Andrijaniča za digitalizacijo. Nismo videli še ničesar od njega, ampak smo pa slišali cel kup floskul, predvsem pa je on razlagal stvari, ki jih mi že imamo. Zdaj ta zakon v 14. členu govori o zbirnem načrtu in o zbirnem prikazu, potem o načrtu, ki je osnova za zbirni načrt, in o prikazu, ki je osnova za zbirni prikaz. Omenja tudi ostale načrte, recimo navadni načrt. Mislim! A vi temu rečete poenostavitev ali kako? Se pravi, zbirni načrt, zbirni prikaz, vodilni načrt, vodilni prikaz, načrt, ki je osnova za zbirni načrt, prikaz, ki je osnova za zbirni prikaz, načrt kot navadni načrt. Mislim, povejte mi, kateri državljan, ki mu svetujete, se bo prebil skozi to, kajti niti stroka se skozi to ne more prebiti. In kako lahko takšno enormno povečanje števila vseh načrtov in takšna zmeda, ki nastaja, vodi v poenostavitve in pohitritve postopkov. Zato me zanima, pa žal ni nikogar od predstavnikov Vlade, če imajo sploh kakšno simulacijo za to, koliko se bo podaljšalo čakanje zaradi vseh teh nebuloz, ki so tukaj naštete. Potem osnovni projektant, versus vodja projektiranja. V 14. členu Gradbenega zakona piše, da mora projektant poleg vodje projektiranja zagotoviti sodelovanje, pa naj citiram, »pooblaščenega strokovnjaka, ki glede na svoje poklicne naloge v skladu z zakonom, ki ureja arhitekturno in inženirsko dejavnost, izdela načrt oziroma prikaz, ki je osnova za izdelavo zbirnega načrta«. Ali lahko, prosim, razložite? In kar najbolj skrbi, veste, je pa tudi to, da 7. člen določa, da za manjše rekonstrukcije ni potrebno pridobiti gradbenega dovoljenja. Se pravi, pri preboju nosilnih sten, nosilne stene pa so požarni zid. In pazite! Zaradi požarov je v Sloveniji letno poškodovanih v povprečju okrog 150 ljudi in letno jih umre v povprečju med 10 do 25. In zakaj prebijanje nosilnih sten, ki predstavljajo požarno varnost in ločitve, zadošča zgolj mnenje strokovnjaka za konstrukcije, ne pa strokovnjaka za požarno varnost. Skratka, očitno gre pri teh rešitvah za preferiranje gradbenih inženirjev,

Hvala lepa. Spoštovani predsednik, kolegice in kolegi! Res je, danes nekaj več kot šest ur te razprave, ki sem jo kar dodobra poslušal, in moram reči, da sem zelo zadovoljen. Dobro, pustimo zadnjo razpravo gospe Violete Tomić, ki je ne bom komentiral, ker bi s tem žalil gradbeno stroko. Moram pa reči, da je bila vsa razprava izjemno konstruktivna, izjemno dobra in ni bilo nobenega nasprotovanja predlogu zakona za pridobitev gradbenega dovoljenja in seveda okoljskemu zakonu. To je en dokaz, da da sta oba dokumenta, oba predloga pripravljena dobro, kvalitetno, seveda sta dana v javno razpravo in so sugestije strokovne še vedno dobrodošle. Bi pa se dotaknil kolega gospoda Rajića, po stroki arhitekta, ga spoštujem, ampak njegova navedbe ne drži, da so arhitekti sedaj izločeni kot vodje projektov. Ne, to ni res. To ne drži. Ampak so postavljeni na enak skupni imenovalec tudi z ostalo inženirsko stroko. Res je pa, da so si v sedanjem zakonu, obstoječem zakonu, arhitekti izborili prevelik kos pogače. Tudi vemo, na kakšen način. Tudi dodobra poznamo sestavo Inženirske zbornice. Ker inženirji predstavljajo 60 odstotkov članstva, ima pa Inženirska zbornica šest sekcij in vedno so inženirji preglasovani, čeprav imajo veliko člansko večino. Se pravi, šlo je za neko nesorazmerje in dejansko so si sekcije s preglasovanjem izborile prevelik kos pogače v sedanji obstoječi zakonodaji. S tem zakonom pa enakovredno postavljamo v enak položaj in ne izključuje se nobenega, niti arhitektov, vsi imajo možnost, da pokrijejo svoje strokovno področje in tako je tudi prav. prav. V svoji uvodni predstavitvi sem tudi razpravljal o upravnih enotah, ki so v Sloveniji zelo različne glede obravnave oziroma oziroma v kakšnem času od vloge do izdaje gradbenega dovoljenja opravijo svoje delo. Pa ni vedno krivda na strani investitorjev oziroma tistih, ki vložijo vlogo, ampak po mojem mnenju je res, da so nekatere upravne enote zasedene bolj, nekatere manj in tu ne vidim razloga, zakaj bi upravna enota imela krajevno pristojnost, potem ko sedaj občina presoja skladnost z občinskim prostorskim aktom. Sedaj lahko izdajo gradbenega dovoljenja, po moje, izda katerakoli upravna enota, ampak to je, pustimo, to je naslednji korak, o katerem seveda bo tudi potrebno razmisliti, da bodo nekako upravne enote enakomerno porazdeljene oziroma obremenjene z vlogami, takšnimi in drugačnimi. Tako lahko ugotavljam, da oba dokumenta imata večinsko podporo, jaz sem zelo zadovoljen, kajti vemo, da je sedaj, po letu, nekako vemo, da prva konjunktura je bila tam nekje od leta 2006 pa do leta 2009, da se sedaj ta investicijska konjunktura vrača, da je Slovenija v velikem vzponu investicijskega ciklusa in gradbena zakonodaja ne sme biti časovna cokla pri razvoju naše države. To je potrebno nemudoma sprejeti in seveda it nasproti tistemu, ki želijo investirati in slediti sodobnim trendom razvoja, seveda tudi v Sloveniji,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

kar se tega tiče. Tako kot sem tudi v stališču že povedal; mi, v stranki SAB ne vidimo velikih komplikacij v tem zakonu. Pravzaprav, dobrodošel zakon, rešuje ogromno problemov, poenostavi marsikaj. Tako mislim, da tukaj ni,

interesentom od ministrstva, ampak jih ni. Ni nobenega, niti državnega sekretarja, to je škoda, da ga ni, ampak ne glede na to bom povedal par zadev. Veliko jih je tukaj notri, prej ko je razpravljalo, pa se je omenilo obračunavanje komunalnega prispevka. Glede tega moram povedati, da to so stalni problemi, mislim, da so tukaj velike in prevelike razlike v obračunavanju komunalnih prispevkih od občine do občine. Sicer tukaj je tudi fakultativno od občine, ker občina lahko z vsemi faktorji popravlja to zadevo in s tem, da popravlja, hudiča, namesto da bi popravila kakšenkrat v dobro ljudem, popravlja v tisto, kar je dobro za občine. To je velik problem in tukaj bi mogli mi nekaj napraviti, da bi omejili malo to. V luči tega. Zakaj? Ogromno infrastrukture je zgrajene z evropskimi sredstvi in kadar so zgrajene z evropskimi sredstvi, ni tudi investirala občina, občina je investirala samo delno, se pravi, da ta infrastruktura bi morala biti amortizirana, če bi tako rekli, ker to je tudi strošek amortizacije, to, kar plačujemo kot komunalni prispevek, bi morale biti te vrednosti nižje, krepko nižje, celo odpuščene prva leta, ker so določene investicije, ki so narejene z evropskimi sredstvi, ki jih ne smeš obračunavati. To je eno vprašanje, katerega predlagam, predvsem predsedniku, ki je tu, od odbora ali pa vi, ki ste na vladni strani, da bi se odprlo to vprašanje, da bi videli lahko, kaj se sploh da napraviti tukaj. Ker to je dobro za ljudi, to ni dobro … Mislim, občina mora gledati za svoje prihodke, ampak tukaj so evropska sredstva vmes, tu bi moralo biti obravnavano na drugačen način. zelo jasno. Ena reč, ki mene zelo moti, in sem že večkrat dal predlog; mi smo edina država v Evropi, kjer gradbena dovoljenja izdaja upravna enota.

so postopki dolgi, ker tista dva, ki delata notri na tej upravni enoti, ki sta zadolžena za izdajo gradbenih dovoljenj, morata pregledati vsakič popolnoma vso dokumentacijo, ki je drugačna od ene do druge občine. In tu predlog, ki bi moral biti pri debirokratizaciji – škoda, da ni notri tega predloga, kar se tega tiče, gradbena dovoljenja bi morala izdajati občina, tako kot se dogaja po celem svetu. Občina pripravlja občinske prostorske načrte in občina izdaja gradbena dovoljenja, ne pa upravna enota. Časa ni več toliko za druge stvari, prostorsko načrtovanje, problematike širitve stavbnih parcel. Mi vemo sami, kakšni so tukaj problemi, zakaj se ne širijo parcele. Nimam več časa, da bi povedal, kakšni so problemi, predvsem z Ministrstvo za kmetijstvo dostikrat, ker ne pusti in ne dopusti. Problem je vedno tisti faktor zazidljivosti, ki ga ima občina, ki je nepozidan in dostikrat te nepozidane parcele so dvorišča in tako, predvsem na Krasu, kar se tega tiče, in potem tisti faktor pride previsoko in nimamo gradbenih parcel na razpolago, ni več časa za to. Kar se tiče Nature 2000, pri Naturi 2000 mi vidimo točno, kaj je in v določenih občinah je to, govorimo tudi celo o 90 procentih območjih Nature 2000 in so določene omejitve. Obljubljeno je bilo pred pred desetimi, petnajstimi leti, da tisto območje, kjer je Natura 2000, da bo imela pa na drugačen način benefit od tega. Nič se ne dela na tem! Noben ne pove na ministrstvih, kaj ti lahko dobiš v zameno za to, da si omejen. Ker če ti imaš eno omejitev, na drugem kraju moraš dobiti nekaj. In tukaj je ta stvar.

se ne križajo dobro, imamo vedno probleme, ker so določene mape še v analogni obliki in jih imamo še v merah tisoč 440 in dva tisoč 880. Se pravi, da tu bo treba tudi na katastru nekaj narediti. Toliko z moje strani. Hvala lepa. Hvala lepa. Zaključujem splošno razpravo. O predlogih sklepov, da sta predloga zakona primerna za nadaljnjo obravnavo, bomo v skladu s časovnim potekom seje zbora odločali jutri v okviru glasovanj. S tem prekinjam 23. in 24. točko dnevnega reda.

Predlog deklaracije je na 15. seji 2. 9. 2021 obravnaval Odbor za obrambo kot matično delovno telo. Ker po končani razpravi odbor točk predloga deklaracije ni sprejel, je bila druga obravnava predloga deklaracije na seji delovnega telesa končana. Besedo dajem predstavnikom poslanskih skupin za predstavitev stališč. Gregor Židan bo predstavil stališče Poslanske skupine Socialnih demokratov, pripravi se potem Nova Slovenija. Spoštovani predsednik, spoštovane poslanke in poslanci! Deklaracija je akt Državnega zbora, s katerim se izrazi splošno stališče do določenih vprašanj notranje in zunanje politike ter do drugih vprašanj državnega pomena. Prav predlog deklaracije o podpori prizadevanjem za mednarodno prepoved smrtonosnih avtonomnih orožnih sistemov je dokument, s katerim bi izrazili stališče do vprašanja uporabe in razvoja smrtonosnih avtonomnih orožnih sistemov v bodoče. Žal koalicija ni prepoznala pomembnosti tega deklarativnega dokumenta in je slepo sledila vladnemu mnenju. Vlada namreč ocenjuje, da popolna prepoved teh sistemov ni smiselna in bi bilo smotrneje doseči soglasje pri uporabi in razvoju ter sprejetju načel glede odgovorne uporabe novih tehnologij v obrambne namene, vključno s temi sistemi. Vlada meni, da bi zgolj z načelno politično voljo izraženo nasprotovanje lahko vodilo v podrejen položaj Republike Slovenije glede obrambnih zmožnosti in v oblikovanje prednostnega položaja morebitnih bodočih nasprotnic. Spoštovani, s podporo dokumenta, kateremu se danes žal končuje parlamentarna obravnava, si tudi Socialni demokrati prizadevamo za prepoved smrtonosnih avtonomnih orožnih sistemov – če že hočete, na svetovni ravni –, ampak nekje je treba začeti. Začelo se je v Evropskem parlamentu s sprejetjem Resolucije Evropskega parlamenta z dne 12. septembra 2018 o avtonomnih orožnih sistemih. Tudi ob upoštevanju izjav mednarodnega odbora Rdečega križa in pobud civilne družbe, ki v kampanji za ustavitev ubijalskih robotov združuje 70 organizacij v 30 državah. V tem duhu načel, ki jih vsebuje omenjena evropska resolucija, je prijavljena tudi deklaracija, katero je v postopek obravnave vložil predsednik Odbora za obrambo Samo Bevk. Resolucija Evropskega parlamenta in predlog vložene deklaracije opredeljujeta avtonomne orožne sisteme kot oborožene sisteme, nad katerimi človek nima razumnega nadzora kritičnih funkcij. Delovanje avtonomnih sistemov brez razumnega človekovega nadzora seveda odpira nova številna etična vprašanja, povezana s humanitarnim pravom in človekovimi pravicami. Soočili se bomo s popolnoma novim načinom potencialnega bodočega bojevanja, katerega morebitne razsežnosti si je v tem trenutku zelo težko predstavljati. Razvoj tehnologij, ki že obstajajo in se še razvijajo v civilnem okolju, je razmeroma enostavno uporabiti tudi v vojaške namene. Umetna inteligenca, ki se je pričela razvijati v drugi polovici prejšnjega stoletja, je v 21. stoletju prodrla v vse pore družbenega življenja, med drugim tudi v vojaške sfere, kjer so prepoznali njen potencial na vseh področjih vojskovanja. Njen razcvet v veliki meri sovpada z bliskovitim razvojem smrtonosnih avtonomnih orožnih sistemov. Številni znanstveniki opozarjajo na nevarnost tako imenovanih ubijalskih robotov in naprav, kot so brezpilotna letala in roboti, namenjeni za vojskovanje. Izpostavili tudi so, da bo razvoj smrtonosnih orožnih sistemov povzročil tretjo svetovno revolucijo v načinu bojevanja. Vojna bo potekala hitreje in v veliko hujšem obsegu kot doslej. Če se bo trend avtonomnosti orožja nadaljeval, bo človek iz odločanja nekoč tudi izločen, saj bo umetna inteligenca tista, ki bo sprejemala odločitve o tem, kdo bo živel in kdo umrl. Spoštovani, potrebno je razlikovati med avtonomnimi orožnimi sistemi in smrtonosnimi orožnimi sistemi. Medtem ko je uporaba prvih tako lahko koristna, je uporaba drugih, se pravi robotov za ubijanje ljudi, popolnoma nesprejemljiva. Prav ta nesprejemljivost razvoja robotov za ubijanje ljudi je tista, ki bi jo morali podpreti danes na deklarativni ravni v Sloveniji, jutri pa na širšem mednarodnem prostoru. Hvala lepa. Hvala lepa. Tadeja Šuštar Zalar bo predstavila stališče Poslanske skupine Nova Slovenija - krščanski demokrati. **TADEJA Hvala za besedo. Spoštovani! Republika Slovenija, Ministrstvo za obrambo in drugi so od leta 2017 aktivni na področju vsebin, povezanih z ubojnimi ali smrtonosnimi avtonomnimi orožnimi sistemi. Različni organi in telesa Republike Slovenije od takrat sodelujejo v razpravah, v različnih multilateralnih forumih, ki potekajo v okviru Evropske unije, Združenih narodov in Nata, kjer se razpravlja o etičnih, pravnih, operativnih, moralnih, tehnoloških vidikih v povezavi z avtonomnimi oborožitvenimi sistemi. Predlagatelj deklaracije o podpori prizadevanjem za mednarodno prepoved smrtonosnih avtonomnih orožnih sistemov želi, da se na nacionalni ravni pretehta uvedba ukrepov zoper nevarnosti, ki jih povzročajo razvoj, proizvodnja in uporaba takih orožnih sistemov. Krščanski demokrati tudi v digitalni dobi v središče postavljamo zaščito človekovega dostojanstva in svobode. Verjamemo, da je še posebej na področju umetne inteligence treba upoštevati najvišje etične standarde. Državni sekretar Ministrstva za obrambo je na odboru predstavil stališče Republike Slovenije, ki v svojih izjavah na temo ubojnih avtonomnih orožnih sistemov med drugim poudarja in se zavzema za ohranitev človeškega nadzora nad umetno inteligenco z možnostjo človeškega posredovanja v vseh fazah delovanja oziroma uporabe ubojnih avtonomnih orožnih sistemov in sprejetje skupnih mednarodnih stališč o omejevanju razvoja in uporabe tovrstnih sistemov, torej sistemov brez človeškega nadzora in odločanja. Nova Slovenija ocenjuje, da popolna prepoved ubojnih avtonomnih orožnih sistemov na ravni države ni smiselna. Treba pa bi bilo doseči širše mednarodno soglasje glede odgovorne uporabe in razvoja novih tehnologij v obrambne namene. Strinjamo se z oceno Vlade, da bi v odsotnosti skupne regulative zgolj načelno s politično voljo izraženo nasprotovanje lahko vodilo v podrejen položaj Republike Slovenije glede obrambnih možnosti in v oblikovanje prednostnega položaja morebitnih bodočih nasprotnikov. V Novi Sloveniji se zavedamo pomena in širine problematike orožja, zato so tovrstni mednarodni instrumenti lahko učinkoviti le ob podpori zadostnega števila držav, predvsem globalnih veselil, ki takšno orožje razvijajo in uporabljajo. Iz vseh naštetih razlogov predloga deklaracije na Odboru za obrambo nismo podprli, bomo pa v prihodnosti podprli vsak resen mednarodni inštrument, ki bo globalno naslovil zelo resno vprašanje smrtonosnih avtonomnih orožij. Hvala.

Spoštovani! Deklaracijo o podpori prizadevanjem za mednarodno prepoved smrtonosnih avtonomnih orožnih sistemov je v Državni zbor predložil poslanec Samo Bevk. V njej je predlagal, da Republika Slovenija podpre vsa dosedanja prizadevanja za mednarodno prepoved smrtonosnih avtonomnih orožij z vsem, kar se pridruži naporom mednarodne skupnosti, globalni kampanji za sklenitev pravno zavezujočega mednarodnega akta, ki bi prepovedal razvoj proizvodnje in uporabo smrtonosnih avtonomnih orožnih sistemov. V Poslanski skupini SAB menimo, da delovanja avtonomnih sistemov brez razumnega človekovega nadzora seveda odpira številna nova etična vprašanja, povezana s humanitarnim pravom in človekovim pravicam. Gre za popolnoma nov način potencialnega bodočega bojevanja, katerega morebitne razsežnosti si je v tem trenutku zelo težko predstavljati. Gre tudi za razvoj tehnologij, ki že obstajajo in se že razvijajo v civilnem okolju in jih razmeroma enostavno uporabili tudi za vojaške namene. Številni znanstveniki so že večkrat opozorili na nevarnost tako imenovanih ubijalskih robotov ali naprav, kot so brezpilotna letala in roboti, namenjeni za vojskovanje. Znanstveniki tudi izpostavljajo, da bo razvoj smrtonosnih orožnih sistemov povzročal tretjo svetovno revolucijo v načinu bojevanja, saj bo vojna potekala hitreje in v veliko hujšem obsegu kot doslej. Če se bo trend avtonomnih orožij nadaljeval, bo človek iz odločanja nekoč tudi izločen, saj bo umetna inteligenca tista, ki bo sprejemala odločitve o tem, kdo bo živel in kdo bo umrl. Južna Koreja ima na primer že vojsko robotov, ki patruljira na meji s Severno Korejo. Gre za Samsungov model robota z mitraljezom, ki ga trenutno preko video povezave še vedno upravljajo ljudje, a lahko preklopi tudi na avtomatski način bojevanja. Številne države, javno financirana financirana podjetja kot tudi zasebna podjetja že raziskujejo in razvijajo smrtonosne avtonomne orožne sisteme, ki segajo vse od izstrelkov, ki znajo izbirati cilje, do sistemov strojnega učenja s kognitivnimi možnostmi. Uporaba smrtonosnih sistemov vzbuja temeljne etične in pravne pomisleke glede človeškega nadzora, zlasti z vsemi bistvenimi funkcijami, kot sta izbira ciljev in napada nanje. Uporaba smrtonosnih sistemov odpira tudi ključna vprašanja o izvajanju mednarodnega prava na področju človekovih pravic, mednarodnega humanitarnega prava ter evropskih standardov. V Poslanski skupini SAB menimo, da je pomembno preprečiti uporabo vsakršnih smrtonosnih avtonomnih orožnih sistemov brez človekovega nadzora nad ključnimi funkcijami, kot sta izbira ciljev in napad nanje. V Poslanski skupini SAB smo predlog deklaracije na matičnem delovnem telesu podprli. Ker pa ni dobila zadostne podpore vseh poslancev, se je obravnava predloga deklaracije na matičnem delovnem telesu končala. Menimo, da so smrtonosni avtonomni orožni sistemi nekaj, česar si ne želimo. Pomembno je, da njihovo uporabo ne samo reguliramo in omejimo, temveč jo v celoti prepovemo. Hvala za Hvala lepa. Jurij Lep bo predstavil stališče Poslanske skupine nepovezanih poslancev. Hvala za besedo, gospod predsednik. Spoštovani! Republika Slovenija je že vrsto let aktivna na področju vsebin, povezanimi s smrtonosnimi avtonomnimi orožnimi sistemi. Sodeluje v razpravah na različnih multilateralnih forumih v okviru Organizacije združenih narodov, Evropske unije ter tudi v okviru zveze Nato, kjer se razpravlja o etičnih in pravnih ter operativnih in tehnoloških vidikih, vezanih na smrtonosne avtonomne orožne sisteme. Poleg procesa, ki poteka v Evropski uniji, kjer je bila leta 2018 sprejeta Resolucija Evropskega parlamenta o avtonomnih orožnih sistemih in kjer se pripravljajo skupne izjave Evropske unije do omenjene tematike, se predstavniki Republike Slovenije redno udeležujejo tudi sestankov skupine vladnih strokovnjakov za področje ubojnih avtonomnih sistemov, ki potekajo v okviru Organizacije združenih narodov, kot tudi redno v letnih srečanjih v okviru konvencije o prepovedi nekaterih vrst konvencionalnega orožja. Resolucija Evropskega parlamenta in predlog vložene deklaracije opredeljujeta avtonomne orožne sisteme kot oborožene sisteme, nad katerimi človek nima razumnega nadzora kritičnih funkcij. Delovanja avtonomnih sistemov brez človekovega nadzora seveda odpira številna nova etična vprašanja o izvajanju mednarodnega prava na področju človekovih pravic, mednarodnega humanitarnega prava ter evropskih standardov. Gre za popolnoma nov način potencialnega bodočega bojevanja, katerega morebitne razsežnosti si je v tem trenutku zelo težko predstavljati. Gre tudi za razvoj tehnologij, ki že obstajajo in se še razvijajo v civilnem okolju, razmeroma enostavno pa jih je uporabiti tudi za vojaške namene. Številni znanstveniki so že večkrat opozorili na nevarnost tako imenovanih ubijalskih robotov ali naprav, kot so brezpilotna letala in roboti, namenjeni za vojskovanje. Izpostavlja se tudi, da bo razvoj smrtonosnih orožnih sistemov povzročil naslednjo svetovno revolucijo v načinu bojevanja, saj bo vojna potekala hitreje in v veliko hujšem obsegu kot do sedaj. V Poslanski skupini nepovezanih poslancev se zato zavzemamo za ohranitev človeškega nadzora nad umetno inteligenco z možno človeško intervencijo v vseh fazah delovanja in uporabe avtonomnih orožnih sistemov. Prav tako se zavzemamo za sprejetje skupnih mednarodnih stališč o omejevanju razvoja in uporabe tovrstnih sistemov, torej sistemov brez razumnega človeškega nadzora in odločanja, za kar si je do sedaj prizadevala tudi naša država. Nadalje ocenjujemo, da je smotrno doseči širšo mednarodno soglasje pri uporabi, razvoju in sprejetju načel glede odgovorne uporabe novih tehnologij v obrambne namene. Zato pozivamo k sprejetju posebne mednarodne konvencije na svetovni ravni oziroma na ravni Organizacije združenih narodov. Sicer pa menimo, da bi v odsotnosti skupnih mednarodnih omejitev in regulativ načelno nasprotovanje naše države tem sistemom lahko vodilo v podrejen položaj Republike Slovenije glede obrambnih zmožnosti in v oblikovanje prednostnega položaja morebitnih bodočih nasprotnic. Zato se enostranskih korakov, ki bi jih lahko kdorkoli uporabil proti Sloveniji in njeni varnosti, pametno vzdržati. V Poslanski skupini nepovezanih poslancev smo zato prepričani, da bi tovrstni mednarodni instrumenti, kot je popolna prepoved avtonomnih orožnih sistemov, moral biti sprejet na globalnem nivoju, saj so lahko učinkovite le ob podpori zadostnega števila držav ter nujno tudi ob podpori globalnih velesil in multinacionalk, ki takšno orožje razvijajo in seveda tudi uporabljajo, saj je realno gledano ob odsotnosti oziroma nestrinjanju teh ključnih akterjev skoraj nemogoče doseči kakršenkoli pomemben napredek oziroma korak naprej v smeri mednarodne prepovedi smrtonosnih avtonomnih orožnih sistemov in posledično v smeri zagotavljanja človeku varnejšega življenja. Hvala za pozornost. lepa. Končali smo s predstavitvijo stališč poslanskih skupin. V skladu z razlago Komisije za poslovnik z dne 9. decembra 2009 Državni zbor ugotavlja, da je postopek obravnave predloga deklaracije končan. S tem zaključujem to točko dnevnega reda in prekinjam 25. sejo zbora, ki jo bomo nadaljevali jutri ob 10. uri. Hvala